2023 Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap (Innst. 117 S (2023– 2024))

for saka): Først og fremst vil eg takka helse- og omsorgskomiteen for eit strålande arbeid og samarbeid. Etter behandlinga av folkehelsemeldinga i vår var me einige om å kutta ned på merknadene. Det klarte me heller ikkje denne gongen. Heldigvis er det eit teikn på ein svært engasjert komité. Eg er meir enn sikker på at pasientar, pårørande, helsepersonell og andre som er i kontakt med helsevesenet, har gode talspersonar her. Og eg er sikker på at representantane kjem til å følgja med på at planen blir følgd opp. Opptrappingsplanen har vore etterlengta og etterspurd, og i dag har me kome til det punktet at me skal vedta han. På den måten kan me jobba framover og styrkja tilbodet som trengst for at folk i Noreg skal få betre psykisk helse. Det overordna målet med meldinga er at fleire skal oppleva god psykisk helse og livskvalitet, og at dei som har behov for psykisk helsehjelp, skal få god og lett tilgjengeleg hjelp.

Regjeringa har valt seg tre innsatsområde med åtte resultatmål, og planperioden strekkjer seg, som sagt, over ti år. Personell er den viktigaste ressursen i helsetenesta, og det er rekrutteringsutfordringar både i spesialisthelsetenesta og i kommunane.

altså i hovudsak utanfor helse- og omsorgstenesta. Kommunane rapporterer at psykisk uhelse er ei av dei største folkehelseutfordringane. Å førebyggja psykisk uhelse vil difor vera svært viktig i åra framover. Ein viktig del av det vil vera å auka kunnskapen om psykisk helse i befolkninga. Den neste delen gjeld gode tenester der folk bur. Befolkninga skal ha likeverdig tilgang til helse og omsorgstenester, men det er stor variasjon i tilboda som blir gjevne. Det peiker Riksrevisjonen på i rapporten sin i juni 2021. Det skal vera lett tilgjengeleg og god hjelp til dei med psykiske utfordringar. Her spelar både primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta ei viktig rolle. Eit av måla i meldinga er at alle kommunar skal ha tilgang til kunnskapsbasert lågterskeltilbod innanfor psykisk helse og rus, og at ventetidene i psykisk helsevern skal bli reduserte. Den tredje delen av meldinga handlar om tilbod til personar med langvarige og samansette behov. Denne gruppa må få god og samanhengjande hjelp og må løftast med mål om å hindra utanforskap, stigma,

syn. Viss ein slit med helsa, er det viktig at ein bur på rett plass. Det var konklusjonen til Riksrevisjonen rett før Senterpartiet gjekk inn i regjering i 2021. Eg er stolt over å vera i eit parti som set psykisk helse så høgt på dagsordenen. Eg er stolt av å vera i eit parti som har lagt fram denne meldinga. meldinga. Før eg kom inn på Stortinget, jobba eg som sjukepleiar på Stavanger DPS. I dag tenkjer eg ekstra mykje på dei som kom inn og gjekk ut dørene der. Eg tenkjer på kollegaene mine som står i krevjande situasjonar, og på den felles humoren me hadde for å koma gjennom tunge dagar. Den viktigaste årsaka til at eg stilte til val for to år sidan, var å sikra at dei som treng hjelp, får det. Opptrappingsplanen for psykisk helse, som me vedtek i dag, er eit viktig og stort steg på vegen. Det førebyggjande arbeidet er veldig viktig for å utjamna sosiale og geografiske forskjellar når det gjeld helsa til folk. Målet i planen om å redusera førekomsten av psykiske plager med rundt 25 pst. i løpet av planperioden er svært viktig i ei tid der me ser ein auke på folk som har utfordringar med den psykisk helsa. Me har gått gjennom nokre tunge år med pandemi og krig. Folk har blitt isolerte frå vener og familie, og folk har blitt bekymra. Verst har det vore for barn og unge og for dei eldre. Mange var svært redde for å smitta sine eldre familiemedlemer med covid, eg sjølv inkludert. inkludert. Eg meiner det er heilt avgjerande å få hjelp der ein bur. Difor skal alle kommunar tilby lågterskeltilbod. Det er viktig at ulike alternativ blir utgreidde, men at det skal vera rom for lokal tilpassing. Me har i dag fleire strålande forskjellige tilbydarar over heile landet, og eg har hatt gleda av å besøkja fleire av dei. Lågterskeltilbod kan innehalda samtalar med ein åleine eller i grupper, ulike kurs, aktivitetar, korttidsbehandling og sosialt fellesskap. Målet må vera både førebygging, behandling og skadereduksjon. Eg er glad for at me i Stortinget har løyvd midlar til både lågterskel psykisk helsehjelp, psykisk helsevern, helsestasjonar og skulehelsetenesta. I dag har me forplikta oss til at alle skal få hjelp der dei bur.

(H) [10:08:06]: Senterpartiet har i regjering vært med på å avvikle fritt behandlingsvalg, noe som har fått konsekvenser for pasienter innenfor rus- og psykisk helse-feltet, og har tatt ned kapasiteten. ned kapasiteten. Mange av klinikkene som har vært en del av fritt behandlingsvalg, er behandlingssteder som ligger i distriktene, der en har bygd opp veldig mange gode helsetilbud.

veldig mange arbeidsplasser som forsvinner fra distriktene. Spørsmålet mitt til representanten fra Senterpartiet er hva som er grunnen til at Senterpartiet er med på å bygge ned den typen helsetilbud i distriktene. Og hva tenker representanten om konsekvensene det får for arbeidsplasser i distriktene? [10:09:08]: Dette er ein diskusjon me har stått i no i to år, og det har aldri vore noka hemmelegheit at Senterpartiet meiner at fritt behandlingsval var eit dårleg alternativ for behandling av våre sårbare pasientar i Noreg. Det var høyring om fritt behandlingsval då me avvikla det, som viste at det har vore vanskeleg å få kvalitetssikra behandlinga som våre mest sårbare i Noreg har fått. Eg kan òg trekkja fram ei

tilbod eller eit system som faktisk ikkje fungerer i praksis. Senterpartiet skal ha gode, langsiktige avtalar med dei viktige aktørane som finst i heile landet.

[10:10:28]: Representanten Klungland var stolt av at Senterpartiet løftet fram dette, og det vi ser etter to år med Senterpartiet i regjering, er altså kutt på kutt på kutt innenfor psykisk helse-tilbud, både fritt behandlingsvalg og andre ting. Jeg har lyst å spørre: I Troms Folkeblad 4. desember stortingskollega Siv Mossleth etter besøk hos Distriktsmedisinsk senter og Senter for psykisk helse og rusbehandling i Midt-Troms, sier at tilbudet skal styrkes, ikke svekkes. På mandag stemte Senterpartiet mot Fremskrittspartiets forslag om å stoppe omorganiseringsprosessen i Helse nord. For dem som sliter med rus og/eller psykisk helse i Midt-Troms, vil det derfor fortsatt være stor usikkerhet om hvilke tilbud de vil få i framtiden. Kan representanten nå garantere at dette tilbudet kommer til å bestå i Midt-Troms?

den regjeringa som bygde ned flest sengeplassar, skal koma og fortelja noko til vår regjering, som har gjort ein strålande jobb på dette feltet.

Vi ønsker stabilitet, ikke minst for de pasientene som har utfordringer med den psykiske helsen eller rusutfordringer. De trenger stabile, trygge, forutsigbare tjenester som ikke skaper usikkerhet. Både jeg og representanten har vært i Nord-Norge og opplevd å møte både dem som jobber der, og brukere av de tjenestene.

fast i tenesta i Helse nord. Det vil skapa tryggleik for pasientar og for dei kollegaene som har blitt igjen i helsetenesta i Helse nord. Det er viktig at me ser på andre måtar å byggja opp eit godt og trygt helsevesen i heile Nord-Noreg

Først vil jeg takke saksordføreren for en god jobb med denne opptrappingsplanen i komiteen. Jeg lyttet til innlegget til representanten hvor hun også delte egen erfaring fra sykehuset i Stavanger. representanten da egentlig om den situasjonen som f.eks. er i Helse vest nå, hvor helseforetaket er veldig tydelig på at den økonomiske situasjonen er veldig presset? De opplever at de ikke engang er kompensert for 2022 og økte kostnader. De går inn i 2024 med varsel om store kutt, og mange av dem er jo nettopp innenfor psy kisk helse. Det står i ganske sterk kontrast til at representanten sier at det som er viktig for Senterpartiet, er å styrke tilbudet innen psykisk helse. Lisa

Jeg har siden jeg kom på Stortinget, vært på besøk hos flere veldig gode lavterskeltjenester, Ung Arena Oslo Vest, Ung Arena i Hokksund, Rask psykisk helsehjelp i Kongsberg og tilbudet på Tvibit i Tromsø. Alle sammen er veldig gode eksempler på tilbud som gjør hjelpen tilgjengelig, og der det verken er krav om henvisning eller lange ventetider. ventetider. Det er det denne opptrappingsplanen handler om. Når du opplever trøbbel med den psykiske helsen din, skal fellesskapet være der, ta deg imot, gi deg den hjelpen du trenger, enten du bare trenger noen å prate med eller har behov for mer omfattende hjelp og behandling. behandling. Opptrappingsplanen som er til behandling i dag, markerer startskuddet for en målrettet, konkret og tydelig vei videre for arbeidet med psykisk helse. Den tar i hovedsak utgangspunkt i tre områder: forebyggende arbeid, lavterskeltjenester og behandling for dem med alvorlige og sammensatte lidelser. lidelser. Vi setter oss åtte mål. Det er bl.a. at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 pst. Vi skal redusere andelen som blir ufør med bakgrunn i psykiske plager og lidelser. Vi vil styrke lavterskeltilbudet, sånn at det er tilgjengelig for alle. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres. Vi skal hindre nedbygging av sengeplasser

feltet. Denne planen har med det et helhetlig fokus, den har tydelige ambisjoner gjennom konkrete effektmål, og den har med seg finansiering. Vi ser en utvikling blant unge der flere rapporterer at de sliter med sin psykiske helse. Det aller viktigste målet for helsepolitikken må være at vi sørger for at folk ikke blir syke. syke. Derfor er forebyggende arbeid en helt sentral del av opptrappingsplanen. Vi skal fremme god psykisk helse på alle arenaer der folk lever livet sitt, og spre kunnskap om hva god psykisk helse er. Vi vil sette i gang ABCprogrammet, som står for «Act–Belong–Commit», fordi aktivitet, tilhørighet og mestring er avgjørende for livskvalitet. Det skal bidra til en følelse av å høre til, at man føler at man har noe meningsfylt og aktivt å gjøre. å gjøre. Det handler i bunn og grunn om at hver enkelt må ta i bruk fellesskapet, og hver enkelt av oss må sørge for at det er et fellesskap å ta i bruk. Når det er grunnplanken, er dette et ansvar hele samfunnet må ta sin del av, i barnehagen, i skolen, på arbeidsplassen, i lag og foreninger, på butikken og på den lokale kafeen. Det er vårt ansvar å legge til rette for at det er mulig, for det beste vernet mot psykisk uhelse er de gode fellesskapene. Samtidig kan ikke alt forebygges. Vi skal legge til rette for at alle kommuner kan tilby lavterskeltilbud til sine innbyggere. Uansett hvor du bor, skal du kunne komme som du er, uten henvisning, og få den hjelpen og den veiledningen du trenger. Det tilbudet man i dag får på lavterskeltilbud som Ung Arena eller Rask psykisk helsehjelp, må være tilgjengelig for alle i Norge. Det er tilbud som har lav terskel, og som vil kunne bidra til at du får rett hjelp til rett tid og på rett nivå, for her skal du ikke trenge henvisning for å bli tatt imot, lyttet til og få de rådene eller den veiledningen du trenger. I tillegg til dette har regjeringen allerede innført en vurderingssamtale i barne- og ungdomspsykiatrien, som skal bidra til raskere og riktigere hjelp på rett nivå. rett nivå. Dessverre er det sånn at mange også opplever å bli alvorlig psykisk syke. Personer som ofte har langvarige og sammensatte behov, som har behov for trygg og god og sammenhengende hjelp, skal oppleve et behandlingstilbud der de får den hjelpen de trenger, der de opplever trygghet og et tilbud som er tilpasset dem. Derfor vil vi styrke behandlingstilbudet til de alvorlig psykisk syke. Vi vil hindre nedbygging og øke antall døgnplasser i psykiatrien og sørge for gode og sammenhengende behandlingsforløp. I forkant av denne debatten er det flere partier som har vært ute og påstått at de nå drar regjeringen inn på teppet og ber om at nedbyggingen av døgnplasser Jeg forstår godt fristelsen av et godt medieoppslag der man får opposisjonen på offensiven og regjeringen på defensiven. Problemet er at dette forslaget gjør seg best som en lesetest for opptrappingsplanen, for sentralt plassert under resultatmål for opptrappingsplanen, på side sju, finner vi følgende formulering: «Hindre nedbygging av sengeplasser og sikre at døgnkapasitet i psykisk helsevern er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som har behov for døgnbehandling.» Denne regjeringen slo dette fast i sin regjeringsplattform, Hurdalsplattformen. Vi mener det selvsagt fortsatt. fortsatt. Vi mener også at det er behov for å skjerpe det enda mer. Derfor legger vi fram et løst forslag i dag hvor vi ber regjeringen om å øke antallet døgnplasser minimum i tråd med framskrivningene til helseforetakene. Denne opptrappingsplanen vil styrke feltet betydelig de neste årene. Vi satser for alvor på god forebygging, for ved å jobbe for at færre blir syke, at flere får hjelp tidligere, og at de med alvorlige og sammensatte lidelser får god, tilpasset og trygg helsehjelp, gir vi dette feltet det løftet det trenger.

Når man står i hel- sekø, kan ventetiden føles lang. Ekstra alvorlig er det når barn og unge må sette livet sitt på vent for å få hjelp og en bedre hverdag. I opptrappingsplanen foreslår Høyre at barn skal ha rett til vurdering og møte med fagperson innen tre uker når de har blitt henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det stemmer Arbeiderpartiet imot. Hvor lenge mener representanten at f.eks. en tolvåring skal måtte vente før han får vurdering i BUP? Even A. Røed (A) [10:22:29]: Denne opptrappings- planen legger opp til en styrking av psykisk helse-feltet, også for barn og unge. Det er noe av det viktigste vi gjør. Ved å styrke lavterskeltjenestene, ved å styrke forebyggingen ved å styrke behandlingstilbudet vil ventetidene blir kortere fordi man møter hjelp tidligere. Vi tror ikke at en grense vedtatt i Stortinget er veien til å løse den utfordringen. Det er det vi gjør på dette feltet, 3 mrd. kr til psykiske helse over ti år. Det er de vedtakene vi gjør i statsbudsjettet litt seinere denne måneden, for det vil øke kapasiteten, og det vil sørge for at flere barn og unge får tilgang til den helsehjelpen de trenger. Vi mener at det er mer hensiktsmessig å gjøre det som faktisk faktisk fører til at ventetidene går ned, og ikke å gjøre mer av rapporteringskrav og grenseverdier – som tross alt er en grense som settes her, men som ikke nødvendigvis føles relevant der ute.

kanskje har brukt litt tid på å skjønne at dette er noe hun trenger hjelp til, for deretter å bli henvist til BUP. Nå er ventetidene i psykisk helsevern for barn og unge i Helse sør-øst 70 dager. jeg skal spørre en gang til: Hvor lenge mener representanten at et barn skal måtte vente før man får en vurdering hos en fagperson dersom man er henvist til BUP? Jeg mener at det skal være kortest mulig. Jeg mener også at den beskrivelsen representanten Bruflot har av den helsehjelpen man møter tidlig i sin sykdomskarriere, er en beskrivelse av høyresidens politikk på området. Det vi vil gjøre, er å styrke lavterskeltilbudet, sørge for at man får hjelp mye tidligere i løpet og på den måten

Men allerede i år skulle nye sikkerhetsplasser for syke og farlige pasienter vært ferdig ved Sykehuset Telemark. På grunn av budsjettet for neste år må utbyggingen utsettes igjen, og det er andre gangen det blir utsatt. av personer som kan være til fare for seg selv eller andre, vil gå ut over andre personer som skulle hatt hjelp og behandling – på grunn av kapasiteten vil ventetiden øke for mennesker som sliter med den psykiske helsen og/eller rus, som ikke vil få hjelp. Er representanten tilfreds med at det som skjer, går så på tvers av alle de fagre løftene, det han sa på talerstolen i stad, og de ønskene som ligger i den planen vi behandler

en prissituasjon i Norge som har gjort at veldig mange deler av samfunnet vårt har måttet prioritere annerledes og har fått utfordringer med budsjetterte og planlagte prosjekter. Det er en utfordring vi alle sammen står i, og det er vi nødt til å løse. Men det tar ikke bort det faktumet at dette er en varig styrking, over ti år, på 3 mrd. kr på feltet, som kommer til å føre til at vi får at vi får bedre lavterskeltilbud, at vi får bedre forebygging, og at vi sørger for at flere opplever å få hjelp tidligere. Det gjør også at færre havner i alvorlige lidelser, og at flere opplever at de kan leve et friskt og godt liv.

situasjonen der ute i dag er at et ROP-tilbud som ble åpnet i januar, ligger an til å bli lagt ned. I Sandnes blir døgnplasser lagt ned. I Harstad risikerer man å miste døgnplasser innenfor psykisk helsevern. I Trondheim vet vi at

opptrapping av psykisk helsevern, fører helseforetaksmodellen til at man faktisk ikke prioriterer psykisk helsevern. Synes representanten at dette er godt nok, med de mange menneskene som venter på hjelp, og den faktiske nedbyggingen vi ser rundt omkring i landet?

Vi har utfordringer med å ha nok døgnplasser, og det er en nedbygging som har skjedd over veldig mange år. Representanten Hussein har selv vært med og forhandlet fram budsjetter, både i fjor og i år, med økninger på henholdsvis 150 mill. kr og 110 mill. kr til psykisk helse i spesialisthelsetjenesten, som nettopp skal være med på å sørge for at vi snur nedbygging med forrige regjering til med denne regjering. Det vedtaket som nå ligger på bordet i salen, står allerede på side sju i opptrappingsplanen. Det er regjeringens politikk. Da synes jeg det er mye mer offensivt i denne salen å gjøre det regjeringspartiene nå gjør, å foreslå å øke antallet døgnplasser, for det er nettopp det som kommer til å sørge for at vi løser de utfordringene

[10:29:34]: Det er spesielt tre ting som bekymrer Høyre når vi snakker om den psykiske helsen i befolkningen. Det første er at veldig mange av dem som trenger hjelp, ikke oppsøker hjelp. Problemer som kunne blitt behandlet ganske enkelt, får vokse seg til store problemer som trenger spesialisert hjelp, enten fordi man ikke helt vet hvor man skal henvende seg, eller fordi man rett og slett lar det gå for lang tid. Den andre bekymringen er at blant dem som til slutt ber om hjelp, er det for mange som må vente for lenge. Helsekøene innen psykisk helsevern vokser, de vokser kraftig, og de vokser for både voksne og barn. Lavterskeltilbud, som ikke skal ha ventetider fordi de tross alt er lavterskeltilbud, må avvise folk eller be dem stille seg i kø. Vi har for få døgnplasser i deler av landet. Mange steder har ikke tilbud i helgene. Flere blir dømt til tvungent psykisk helsevern. Det er lagt ned gode behandlingstilbud gjennom fritt behandlingsvalg, og samtidig er det flere som trenger hjelp, både med psykiske plager og med mer alvorlige psykiske lidelser. De som får hjelp, de får det ofte for sent. Man sier av og til at det er mye bedre å forebygge blant barn enn å reparere voksne, men i psykisk helsevern er det for mange som trenger mye og spesialisert hjelp fordi de ikke fikk god hjelp tidligere, og mange opplever å bli kasteballer i systemet. at vi ikke vet om all hjelp vi tilbyr i dag, faktisk hjelper pasienten. Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester viste at nesten 30 pst. av lederne i barne- og ungdomspsykiatrien mener at poliklinikken de leder, bruker behandlingsmetoder som har for svakt kunnskapsgrunnlag. De vet ikke om det de gjør, har god nok effekt. Det er bra at opptrappingsplanen har et mål om at barn og unges selvrapporterte helseplager skal reduseres med 25 pst. Det er flere av målene i planen som er gode, men opptrappingsplanen er for lite konkret på hvordan vi skal nå målene. Det er en rekke utredninger og avveininger som skal gjøres i løpet av tiårsperioden, som vi ville trodd man kunne gjøre under arbeidet med opptrappingsplanen. Noe av det viktigste for Høyre har vært å komme med forslag til hvordan vi gjør alt fra lavterskeltilbudene i kommunene til døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten bedre. Vi foreslår bl.a. timer til selvmordsforebygging i skolen, fordi vi vet at det virker. Vi foreslår utrulling av rask psykisk helsehjelp til norske kommuner innen 2030. Vi må bruke mer bruker- og pårørendemedvirkning for å sikre at den hjelpen vi tilbyr, faktisk hjelper, og vi må bruke tilbakemeldinger for å gjøre kva liteten på helsetjenestene våre bedre. Og så må kapasiteten opp. Ventetidene må ned. Derfor slår vi fast at kapasiteten på døgnbehandling må kunne matche det behovet som helseforetakene våre selv sier at vi kommer til å trenge. Vi må stoppe nedbyggingen av døgnplasser, og vi må få ned ventetidene. Det er en urovekkende, eksplosiv vekst i spiseforstyrrelser, spesielt blant unge jenter. Rådgivning om spiseforstyrrelser forteller at de som tar kontakt, er flere enn før, yngre enn før og sykere enn før. Derfor sier vi at alle helseforetak må sørge for bedre kapasitet, spesielt for å behandle spiseforstyrrelser. Heller ikke i denne debatten kommer vi utenom at det er store politiske forskjeller når det gjelder hvilke behandlingstilbud folk skal kunne få, og hvem som skal ta regningen. Flere gode behandlingstilbud har måttet legge ned eller sterkt redusere plassene sine etter at regjeringen avviklet fritt behandlingsvalg. Det offentlige kan tilby god hjelp av høy kvalitet til veldig mange, og det offentlige er og skal være ryggraden i pasientens helsetjeneste. Men det er bra et mangfoldig behandlingstilbud – som er spesialisert på sitt felt, som kan gjøre ting litt annerledes, som kan ligge desentralisert til, som kan ha medikamentfritt tilbud, og som også kan gjøre det offentlige tilbudet bedre. Valgfriheten og mangfoldet er i ferd med å bli mindre, og det er pasientene det går ut over.

I dag fremmer Arbei- derpartiet og Senterpartiet et forslag der vi ber regjeringen øke antallet døgnplasser minimum i tråd med helseforetakenes framskrivninger. forslaget fra flertallet, som mest sannsynlig blir vedtatt, heter det at regjeringen umiddelbart skal stanse nedbyggingen av døgnplasser. Det er derimot ikke noe nytt i det. Både i planen og i Hurdalsplattformen er det slått fast at vi skal hindre nedbygging av plasser, Dette er regjeringen allerede i gang med. Tall fra Helsedirektoratet viser at det fra 2021 til 2022 var en økning på fem plasser – vi skulle gjerne hatt flere, men det er iallfall en økning – mens det fra 2018 til 2021, under høyreregjeringen, var en nedgang på 99 døgnplasser. Det må kunne kalles en nedbygging. Mitt spørsmål er derfor: Hva har endret seg for Høyre fra de satt i regjering, der man bygde ned døgnplasser, til man i dag i opposisjon plutselig er opptatt av å stanse den nedbyggingen de selv drev med? det første må jeg si at hvis dette ikke er noe nytt, og hvis regjeringspartiene egentlig er enige, hadde det ikke vært noe i veien for å bli med på forslaget heller, så det aner meg at det kanskje ligger mer uenighet bak enn det representanten gir uttrykk for.

en av grunnene til det er også at det er flere enn før som blir dømt til tvungent psykisk helsevern. Jeg tenker faktisk at det er en del som har endret seg siden vi satt i regjering. Behovet er større, og kapasiteten er ikke god nok. Hadde regjeringspartiene vært så enig i at den nedbyggingen må stanses, kunne de blitt med på vårt forslag, selv om tallene til representanten høres greie ut, ser vi eksempler på det motsatte. Senest denne måneden har det vært flere oppslag om gode behandlingstilbud som blir lagt ned over hele landet.

Fagfolk er en knapp ressurs som vi må bruke riktig og på best mulig måte. Derfor: Hvordan vil Høyre sørge for at vi får nok fagfolk i det offentlige helsevesenet samtidig som en insisterer på en fri etableringsrett for private aktører som henter folk fra vår felles helsetjeneste? Sandra Bruflot (H) [10:36:26]: Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at de 17 000 sykepleierne som ikke jobber i helsetjenesten, får lyst til å komme tilbake og jobbe der. Da er det, etter min mening og med all mulig respekt å melde, ikke de ganske små private tilbyderne som er utfordringen. Jeg tror ikke vi får flere voksne, godt utdannede, godt kvalifisert helsepersonell, til å jobbe i helsetjenesten ved å fortelle dem at de er nødt til f.eks. til f.eks. å jobbe i det offentlige. Jeg tror vi bør gi dem valgfriheten til å velge det selv, men vi må sørge for at det offentlige konkurrerer på lønn og gode arbeidsvilkår. Alle er opptatt av at vi skal rekruttere flere. Jeg tror også en måte å gjøre det på er å slutte å snakke ned den ene delen av helsetjenesten, som tross alt bidrar med både gode behandlingsplasser og gode tilbud til mange. For å få til dette er vi helt avhengige av et godt samarbeid og en norsk modell som vi har hatt i mange år, der både offentlige, private og ideelle sørger for at vi får en kjempegod helsetjeneste.

engasjement for de private helsetjenestene, som dessverre ikke er tilgjengelig for alle, ikke har lik kvalitet over alt, som også tapper det offentlige for svære ressurser. Samtidig har vi åtte år bak oss med Høyre i regjering,

var Høyre i regjering og hadde helseministeren. Det jeg egentlig lurer på, er: Hva har endret seg? Har Høyre mistet troen på helseforetaksmodellen, eller har de forstått at det å bygge ned psykisk helsevern var dumt under deres regjering?

må jeg jo si at det er noe man har gått bort fra nå. Under forrige regjering var det iallfall sånn at gjennom f.eks. fritt behandlingsvalg kunne alle, også noen av de mest sårbare gruppene vi har, de som sliter med rusavhengighet f.eks., velge å få behandling hos en privat tilbyder. Staten tok regningen. Så mener jeg at jeg har svart på dette spørsmålet om døgnplasser før, i svaret mitt til Arbeiderparti-representanten, men det har vært tverrpolitisk enighet om at man skal gå mer over fra døgnplasser til poliklinisk. Den utviklingen har nok gått for langt. Jeg mener likevel at det er et selvstendig poeng at politikere i denne salen sender tydelige signaler til helseforetakene om hva de skal prioritere. Det var nettopp derfor vi hadde den gylne regel, som sa at man skulle bruke mer på psykisk helse enn på somatikk. Så jeg er ikke enig i premisset til representanten. Det er kanskje ikke så overraskende.

mitt! Da Høyre satt i regjering, innførte de den gylne regel om at veksten i psykisk helse skulle være større enn i somatikken. Selv etter åtte åtte år med helseministeren i regjering, fikk man aldri helseforetakene til å følge denne regelen. Riksrevisjonen ga kritikk for at man ikke gjorde noe for å få helseforetakene til å følge opp.

en god regel, fordi den sier noe om hvilke forventninger vi har til hva helseforetakene skal bruke penger på. Den slår veldig tydelig fast at veksten innenfor psykisk helsevern skal være større enn det den er i somatikken. Så er vi uenige om helseforetaksmodellen, og det kommer vi ikke bort fra i denne replikkvekslingen heller. Men jeg er ikke enig i at det ikke ble satset på psykisk helsevern under forrige regjering. Man innførte fritt behandlingsvalg, som gjorde at flere fikk mange flere og gode alternative behandlingstilbud å velge mellom. Vi innførte den gylne regel – ja. Vi lovpåla alle kommunene å ha psykologer. Vi hadde en kraftig satsing på skolehelsetjenesten. Man begynte med rask psykisk helsehjelp i kommunene. Vi fikk flere ACT- og FACT-team. Det ble over 2 600 flere ansatte som skulle jobbe med dette i kommunene, og det kom en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Én ting er selvfølgelig hva vi gir i oppdrag til helseforetakene, og så må vi også sørge for at det er gode lavterskeltilbud. Men den gylne regel er i hvert fall et signal om hva vi mener vi bør bruke penger på, i stedet for å ikke sende noen i det hele tatt.

[10:42:16]: I dag behandler vi opptrappingsplanen for psykisk helse for de neste ti årene. Det er et viktig dokument, men det forutsetter at det blir fulgt opp, og at tiltakene blir gjennomført. Regjeringen har lagt til grunn at man de neste ti årene skal bruke 3 mrd. kr ekstra for å følge opp denne opptrappingsplanen. Det høres ut som et høyt beløp, men når man fordeler det på ti år og antallet innbyggere i Norge, er det ca. en femtilapp i året per innbygger.

og mange flere påpekte at planen var tynn, mangelfull og skuffende. For Fremskrittspartiet er hvert enkelt menneske unikt. Det betyr at det er viktig å sørge for at det finnes ulike tilbud for å gi den enkelte mulighet til å få den rette hjelpen når man trenger det.

Vi mener derfor at regjeringen og SVs vedtak om å fjerne fritt behandlingsvalg har bidratt til å ta fra mennesker muligheten til å kunne få velge å få den behandlingen og det tilbudet som den enkelte tror er det beste for seg. I tillegg vet vi at litt konkurranse bidrar til at den som skal få hjelpen, får den raskere enn når det er et monopol som bestemmer alt. De siste månedene har jeg besøkt mange av dem som gir hjelp og omsorg til personer som sliter med psykisk helse eller rus eller er pårørende til mennesker som har store utfordringer i hverdagen sin, og som opplever å ikke få hjelp. Dette gjelder tilbud både i det offentlige, i det private og hos frivilligheten. Det gjør inntrykk når man hører om lavterskeltilbud som ROS, Rådgiving om spiseforstyrrelser, som opplever en kraftig økning i antallet som trenger råd og veiledning, men som får kutt i budsjettene sine og ikke kan gi råd og hjelp til alle som trenger det. Vi har Veiledningssenter for pårørende innen rus og psykiatri som i lang tid i år ikke visste om de fikk midler eller ikke til sitt viktige arbeid. Vi har Livslosen, et tilbud for mennesker som er i fortvilte situasjoner og i ferd med å gi opp og ta sitt eget liv. De kommer inn hos Livslosen og får hjelp til å stabilisere livet sitt. er det viktig å få på plass gode lavterskeltilbud som gjør at man raskt får hjelp, ikke hvem som gir tilbudet. Det er det som er viktigst for den enkelte, ikke ideologi. Jeg kan heller ikke unngå alle de menneskene som trenger hjelp, som står i kø rundt i hele landet og ikke får hjelp fordi ideologi er viktigere enn å hjelpe folk. Jeg har besøkt Vitalis’ tilbud i Gjerstad, som kuttes fordi fritt behandlingsvalg blir borte. Jeg har vært på Fekjærklinikken, som har et tilbud til unge mennesker mellom som får kuttet antallet plasser. Det er ikke fordi behovene er blitt mindre – tvert imot: over 50 mennesker står på venteliste, og flere vil det bli når vi går inn i 2024 og tilbudet blir redusert. Jeg har besøkt Modum Bad,

Er regjeringspartiene stolte over å redusere og legge ned tilbud til tross for at køene bare vokser og vokser? Fremskrittspartiet er forslagsstillere bak mange viktige forslag som vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for personer som sliter psykisk og/eller med rus og trenger hjelp.

1,1 mrd. kr som skal fordeles mellom somatikk og psykiatri. I tillegg forslår vi å bruke 300 mill. kr til fritt behandlingsvalg. Det kan gjøre at private og ideelle aktører, som Fekjærklinikken, Vangseter, Modum Bad og andre som har drevet behandling innenfor fritt behandlingsvalg, kan fortsette å gi behandling også i 2024. Jeg er også glad for at Fremskrittspartiet foreslår å styrke døgnbehandlingen innenfor psykiatrien med 200 mill. kr for å sikre at flere pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og skjerming fra samfunnet, kan få det. Til slutt: Fremskrittspartiet og jeg er opptatt av at vi trenger flere lokale lavterskeltilbud som blir initiert gjennom frivilligheten, for å utløse flere spennende tilbud for å hjelpe personer som sliter med psykisk uhelse og/eller rus. Her er samarbeidet med organisasjoner som Mental Helse,

For to år sidan bestilte dåverande helseminister Bent Høie ei evaluering av fritt behandlingsval. Noko av det som var hovudkonklusjonane i den rapporten, var at dette systemet ikkje skapte reduserte ventetider, og det gav heller ikkje meir effektiv behandling. Det eg syntest var verst av alt ved å lesa denne rapporten,

Ja, fritt behand- lingsvalg var faktisk veldig bra for dem som fikk mulighetene. Jeg kan gjerne være enig i at vi burde sett på en ordning som gjorde at de som har lavere sosial status, og de som kanskje ikke bruker dette tilbudet, brukte det, men det er jo ikke et argument for å si nei til å fortsette med dette utrolig viktige tilbudet. Som sagt har jeg vært på

familiemedlemmer med barn skal få muligheten til å få lov til å prøve dette fantastisk viktige tilbudet, som de opplever på grunn av fritt behandlingsvalg. Det er ideologien som representanten Lisa Marie Klungland, Senterpartiet og Arbeiderpartiet står for: å sørge for at disse unge menneskene ikke får den muligheten. Det er det det handler om. For meg handler det om menneskene og at de faktisk skal få hjelp, ikke om at man man skal stå i ytterligere lengre køer, som vi har fått flere eksempler på i debatten her i dag. Køene øker med Arbeiderpartiet og Senterpartiet med SV på slep. Det er trist for alle de menneskene som ikke får den behandlingen de trenger. Lisa Marie Ness Klungland (Sp) [10:49:50]: Det er ikkje ideologi å seia at dette systemet ikkje fungerer, og at andre system fungerer betre. til høyringa om avviklinga av fritt behandlingsval: «Tilsynsmyndigheten har begrensede muligheter til å følge opp avtalebrudd eller foreta kvalitetssikring av virksomheten.» Me har høyrt eksempel på institusjonar som har

Våre regionale helseføretak har skapt langsiktige avtalar med mange av desse aktørane, noko som er veldig bra, og som Senterpartiet støttar. Framstegspartiet kallar dette bruk av private, men det er jo det offentlege som betalar uansett kva system me har.

Fremskrittspartiet er opptatt av at vi skal finne de gode løsningene. Det er menneskene det handler om – å sørge for at mennesker får de beste tilbudene. Da tror vi at mangfold, det å kunne bruke flere forskjellige typer institusjoner med forskjellige former for behandling, Det er ikke sånn at det offentlige systemet bare fungerer veldig bra når vi ser at køene øker og folk må stå og vente lenger. Mange opplever at de ikke får den behandlingen de trenger, eller det som er den rette behandlingen, fordi denne regjeringen ønsker at det i stor grad skal være mest mulig ensrettet hva man skal kunne få. Men hvert enkelt menneske er altså unikt for Fremskrittspartiet. De har forskjellige behov, og vi ønsker at man faktisk skal kunne få den muligheten til å få lov å velge dem man tror

har sittet her og lurt litt på når det å være bekymret for behandlingstilbud ble viktig for Fremskrittspartiet, for mens de satt i regjering, fortsatte man planleggingen av nedbygging av psykisk helsevern. Man har bygget sykehus rundt omkring i landet som forutsetter at

sørge for å bevilge mer penger for å få flere døgnplasser. Det har vi gjort i flere år, og det er nettopp fordi alle var enige om at man ønsket at man skulle få nær behandling, men så ser man at det har hatt noen enorme negative konsekvenser. Det har vi advart mot. Vi har hatt debatter i denne salen rundt dette med psykisk syke som trenger å bli skjermet for samfunnet, få hjelp, både for dem selv og for samfunnet. Det som er viktig for meg og Fremskrittspartiet, er å sørge for at vi tar tak i menneskene, hjelper menneskene. Det å reise rundt og møte mennesker som ikke får behandling, fordi Marian Hussein og SV har sørget for å legge ned fritt behandlingsvalg – som gjør at de ikke får det tilbudet, og at de må stå og vente i flere måneder ekstra fordi de ikke får det tilbudet – er noe som berører meg. Seher Aydar (R) [10:54:12]: Forrige Forrige regjering inn- førte innsatsstyrt finansiering i poliklinisk psykisk helsevern, til tross for advarsler fra fagfolkene. Resultatet har vært at de ansatte har måttet bruke mye av tiden sin på administrative oppgaver og koding av pasienter, og at tilbudet til pasientene har blitt dårligere. Ifølge en medlemsundersøkelse som Psykologforeningen utførte, opplever de at rammene er for trange, og at de pres ses til å skrive ut pasientene før de er ferdigbehandlet.

fordi vi ser at utfordringene blir større, og jeg tror man må ta inn over seg at det har skjedd mye. Bare de siste årene har man sett en kraftig økning, som i hvert fall Fremskrittspartiet og jeg tar på alvor, og det er derfor vi foreslår å bevilge mer penger. Men vi ønsker også å gi folk muligheter, og for meg meg gjør det vondt langt inn i hjertet når jeg møter unge mennesker som ikke får hjelp fordi SV, Rødt, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sørget for å fjerne fritt behandlingsvalg. Det betyr at mange av dem som står i kø, ikke får noe tilbud. De får ikke muligheten

[10:56:18]: Vi i SV har i likhet med mange ventet med en viss utålmodighet på opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Det er ingen tvil om at tidligere opptrappingsplaner har hatt en avgjørende betydning for å utvide og styrke psykisk helsevern og tilgjengeliggjøre et desentralisert tilbud innen psykisk helse. Det er dessverre et faktum at mange av innspillene til komiteen har påpekt at opptrappingsplanen ikke er tilstrekkelig forpliktende. Planen forutsetter fortsatt for lite ressurser de kommende ti årene i forhold til det faktiske behovet i befolkningen og tjenesten. egentlig absurd å snakke om en opptrappingsplan når vi har flere sykehus som planlegges bygget i dette landet, deriblant her i Oslo, der det forutsettes at vi skal bygge ned sengeplassene med 25 pst. framover, samtidig som vi ser det økende behovet for psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og for sengeplasser.

2023 hjem og i nærheten, uten å måtte legges inn. Vi kan ikke fortsette å bygge ned spesialisthelsetjenesten når vi vet at det er noen som er nødt til å ha spesialisthelsetjeneste. Vi er bekymret for utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. Samtidig som vi sitter her og behandler en opptrappingsplan, skjer det en faktisk nedbygging i spesialisthelsetjenesten. Da planen ble lagt fram, var jeg i Sandnes, der man planla nedbygging av døgnplasser. Vi ser at ROP-tilbudet i Bergen nå er blant kuttforslagene til Helse Bergen neste år. Vi kan ikke ha en spesialisthelsetjeneste som ikke kan tilby tilstrekkelig hjelp Dette påvirker lavterskeltilbudet, som ender med å bære altfor mange oppgaver, det skaper også køer der. Både regjeringen Støre og regjeringen Solberg har vedtatt politiske målsettinger om større økninger i budsjetter for psykisk helse i spesialisthelsetjenesten enn det som faktisk har blitt realisert. Dette er direktekonsekvenser av helseforetaksmodellen, der psykisk helse ikke synes å være en lønnsom prioritering for sykehusene. De siste forslagene om nedleggelser vitner også om dette. Dagens modell for styring av spesialisthelsetjenesten viser seg ikke å være tilstrekkelig for psykisk helse. Vi forventer at den kommende helse- og samhandlingsplanen fra regjeringen vil inneholde nye forslag som sikrer at regjeringens signaler faktisk blir fulgt opp i spesialisthelsetjenesten. en annen ting som gjør meg bekymret, og det er den høye turnover blant ansatte i psykisk helsevern og den lave andelen overleger og spesialister. Det haster med en plan for oppfølging. Jeg er glad for at en samlet komité ønsker å ha en ny plan for både å beholde og hjelpe nyutdannede og etablerte spesialister innen psykisk helsevern. Kampen mot store forskjeller og for gode velferdsordninger er viktig for å forebygge psykisk uhelse blant befolkningen. Vi ser at gode tiltak som faktisk fungerer, som alle er glad i, som IPS og FACT, har store utfordringer når regelverket ikke er tilstrekkelig. Vi har lagt inn en liten anmodning i planen om at regjeringen ser på dette, for det er viktig at lovverket ikke hindrer de ansatte i Nav og DPS i å snakke sammen. sammen. SV har i dag lagt fram et løst forslag om at regjeringen i oppfølgingen av opptrappingsplanen må inkludere de psykiske helseutfordringene som mennesker som utsettes for rasisme og diskriminering, opplever.

[11:01:33]: Represen- tanten Marian Hussein har både i innlegget sitt og i en replikkordveksling nevnt flere steder hvor det psykiatriske tilbudet er under press: Sandviken, Sandnes, Harstad, Trondheim – mange, mange steder. Så hørte vi fra representanten Klungland at utfordringene skyldes pandemi, krig og sykefravær, men det virker som at det for Marian Hussein er helseforetaksmodellen – hele utfordringen – for hvordan vi innen psykisk helsevern ikke klarer å behandle de pasientene som trenger det, tverrfaglig og helhetlig nok eller i det spesialiserte tilbudet. Har Marian Hussein noen tanker om hvor viktig statsbudsjettet er, og at SV faktisk ikke

det. Samtidig har vi også satt av 200 mill. kr som vil hjelpe Helse nord betydelig, som vi har fått gjennomslag for i forhandlingene. For Høyre og Arbeiderpartiet er jo helseforetakene egentlig den bøygen, for både erfaringene med den gylne regelen og erfaringene med to år med et oppdragsbrev til spesialisthelsetjenesten fra statsråd Kjerkol viser at har klart å styrke psykisk helsevern, og det skjer faktisk en nedbygging av tilbudene til mennesker rundt omkring i landet. Da ligger heller bevisbyrden på dem som er tilhengere av denne måten å styre på. Når de politiske signalene om opptrapping ikke når fram til styrerommene når man planlegger tilbudet videre, er det faktisk et demokratisk problem. år hadde vært tydelig på den gylne regel. Vi så det på rusfeltet. Der overoppfylte man for rus, og så ble det en stor styrking på psykisk helse også i sykehusene. at vi til enhver tid må forholde oss til de fakta som foreligger. Da vi satt i regjering, ganske sent i vår andre periode, ble det foretatt en fremskriving av hva som er behovet for vekslingen mellom døgn- og dagplasser i psykisk helsevern. Den var veldig tydelig på at man ikke skulle bygge ned noe videre, hadde det nivået som var riktig på døgn, men at man måtte justere litt med tanke på barn og unge og voksne. Så bestilte vår helseminister, Bent Høie, en ny fremskriving

[11:04:47]: Det er ulike måter å se på hva arven etter Bent Høie er, men rapporten fra Riksrevisjonen fra 2021 viste at man ikke hadde klart å bygge opp et tilstrekkelig tilbud. Det var for mange mennesker som ikke ikke fikk psykisk helsehjelp da de trengte det. Det var altfor mange som ble gående inn og ut av sykehusene og ikke fikk riktig hjelp til riktig tid. Den gylne regelen var egentlig en fadese for psykisk helsevern når man ikke klarte å bygge opp. Som jeg sa i et tidligere svar, har SV klart å forhandle inn 200 mill. kr til sykehusene i nord, som nå har store utfordringer innenfor psykisk helsevern.

[11:06:04]: Jeg hører represen- tanten Hussein nevne disse 200 millionene til Helse nord, men SV valgte sist mandag å støtte regjeringen i å fortsette prosessen med å endre helsetilbudet i NordNorge. Det betyr at også en rekke helsetilbud innenfor psykisk helse og rus nå står i fare for å bli flyttet eller fjernet. Mitt spørsmål er hvordan SV kan akseptere at viktige tilbud innenfor psykisk helse- og rusområdet fjernes fra Nord-Norge. Marian [11:06:39]: I forhandlingene kom det både penger og også klare verbalformuleringer om at man skal videreutvikle dagens sykehusinfrastruktur i nord. Samtidig vil jeg si at SV også har levert et forslag her på Stortinget som krever at hele prosessen tas i Stortinget, og at man ser helhetlig på utviklingen i Nord-Norge, uten at man stadig vekk på ulike områder og i ulike komiteer bygger ned viktig infrastruktur i Nord-Norge. Jeg inviterer til å delta i det komitéarbeidet. Så er det jo sånn at når man har forhandlet fram et budsjett, kan man ikke drive med selektivt å stemme for alle andres forslag. Jeg tenker at representanten Wold med så lang erfaring fra Stortinget vet hvordan

Ideologi kommer alltid først for venstresiden, og det synes å være kanskje det viktigste når prioriteringer foretas i helsetjenesten. Det fører altså til et todelt helsevesen, der lommeboka avgjør om man får behandling. Mitt spørsmål til representanten Hussein er: Er

for at vi skal fortsette kampen for likeverdige helsetjenester. Det er heller Fremskrittspartiets måte å løpe de kommersielle aktørenes ærend på som egentlig bekymrer meg mest, for vi kan jo ikke fortsette å si at vi skal prioritere begge deler. Politikk handler om prioritering, og vi i SV prioriterer de offentlige helsetjenestene framfor private og å løpe private kommersielle aktørers ærend.

Matprisene øker, strømregningen har blitt en kilde til bekymring for mange, renten stiger, og med den har antall boliglån som går til inkasso, økt dramatisk. Psykisk helse kan ikke ses isolert fra livsbetingelser og økonomiske forhold. Forskning viser at økonomiske vanskeligheter kan være både utløsende og vedlikeholdende for psykiske vansker som angst, depresjon og selvmordstanker. Det er en klar sammenheng mellom psykiske helseproblemer og utrygg økonomi og gjeldsproblemer. En svensk studie fant at en av fem med store gjeldsproblemer minst én gang hadde forsøkt å ta sitt eget liv. En britisk undersøkelse fant at mennesker med problemgjeld har tre ganger så stor sannsynlighet for å ha hatt selvmordstanker i løpet av det siste året. En ukentlig samtale med psykolog og en resept på angstmedisiner er ikke alene noen løsning hvis det som holder deg våken om natten, er regningsbunken som vokser, inkassobyråene som ringer deg daglig, og at du står i fare for å miste hjemmet ditt. Da må du også få hjelp til å løse de økonomiske problemene dine. Derfor foreslår vi at lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp også kan tilby økonomisk rådgiver. Vi har også foreslått at alle distriktspsykiatriske sentre og andre institusjoner innen psykisk helse og rus har tilgang på gjeldsrådgivere. Fattigdom er helseskadelig. Jobb nummer én er å kjempe mot de store forskjellene og de økonomiske vanskelighetene folk befinner seg i i dag. I mellomtiden trenger vi at helsesystemet erkjenner at penger betyr noe. Hjelp til å få kontroll over gjelden og trygg økonomi er for mange den beste medisinen. At vi nå har fått flertall for å sikre at tiltak for å avdekke og håndtere gjeldsproblematikk og økonomiske problemer får en plass i det selvmordsforebyggende arbeidet, er et viktig skritt i riktig retning. Det er jeg glad for.

Det kan derimot påføre skade både fysisk og psykisk. Det skader dem som trenger hjelpen. Østenstad-utvalget, som leverte sin NOU i 2019 der de hadde en samlet gjennomgang av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren, anbefalte en utfasing av mekaniske tvangsmidler. Det har ikke blitt fulgt opp, nå må vi ta fatt på dette arbeidet. Hele komiteen har stilt seg bak forslaget vårt om å sikre at opptrappingsplanen skal inneholde konkrete tiltak og ressurser som gjør en reduksjon av tvangsmidler mulig. Det er viktig, og det er jeg glad for. Samtidig må jeg også understreke at jeg fortsatt mener at målet må være en utfasing av mekaniske tvangsmidler, men dette er et første skritt, og det er et viktig steg at komiteen står samlet bak dette. bak dette. Det har vært litt snakk om helseforetaksmodellen her, og jeg vil fortsette litt der, for psykisk helse har lenge vært en salderingspost i helseforetakene. Under helseforetaksmodellen har de store sykehusene innen psykisk helsevern blitt nedlagt, ett etter ett, eller de blir truet av det. 13 av landets 17 psykiatriske sykehus er enten solgt, vedtatt solgt eller truet av nedleggelse. Tomtesalget finansierer nye sykehusbygg der psykisk helsevern får liten plass i lokaler som i utgangspunktet bare er egnet for korte innleggelser. Hver eneste helseminister som har sittet siden helseforetaksmodellen ble innført, har forsøkt å få helseforetakene til å prioritere psykisk helse, uten å klare det. Nedleggelsen av sengeplasser fortsetter, selv etter at Stortinget vedtok at ingen flere plasser skulle legges ned. Kuttene i psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten har lempet ansvaret over på kommunene, noe de verken har kapasitet eller kompetanse til å håndtere. Jeg er bekymret over situasjonen. Jeg er bekymret over en situasjon der befolkningens psykiske problemer øker, uten at tjenestene er rustet til å møte behovet. En opptrappingsplan for psykisk helse er viktig og riktig. Vi trenger en satsing, men skal vi komme i mål, må vi både ta et oppgjør med helseforetaksmodellen for å sikre at satsingen faktisk skjer, og styrke kommunene, sånn at de faktisk er i stand til å håndtere det ansvaret de har fått.

skal vedta ein opptrappingsplan for psykisk helse. Det er på høg tid. Det er ekstremt viktig og heilt nød vendig

Det handlar om at tilgangen til psykisk helsehjelp er ulik. Altfor mange får ikkje tenester når dei ber om det og bør få det. Spesielt råkar det barn og unge, og det slår ulikt ut ulike stadar i landet. Vi veit også at det framleis er kjønnsskilnader innanfor psykisk helsevern. Kvinner blir innanfor fleire psykiske lidingar seinare diagnostiserte og behandla enn menn. Vi veit òg at vi ikkje har klart å gje eit godt nok tilbod til dei aller sjukaste, dei med den direkte dødelege miksen av psykisk sjukdom, og kanskje også valdsåtferd. Vi veit at levealderen for dei aller sjukaste pasientane blir redusert med kanskje så mykje som 20–25 år. er betydeleg meir enn for sjølv alvorlege fysiske sjukdomar som eksempelvis kreft. Dette gjer at vi er nøydde til å få opp ein svært mykje sterkare og meir offensiv politikk for psykisk helse i åra som kjem. Det handlar om ressursar, og det handlar også om kunnskap og kompetanse. Jamt over må vi trappe opp kompetansen til helsepersonell på psykisk helse. Det gjeld sjukepleiarar, der vi må få på plass masterutdanning og andre tilbod innanfor psykisk helse og rus. Det gjeld helsefagarbeidarar, som må få meir fagleg påfyll og strukturerte utdanningsopplegg. Vi er nøydde til å styrkje forskingsinnsatsen om ulike behandlingsformer for å få meir kunnskap om kva som verkar,

Det er heilt nødvendig. Vi opplever akkurat no heilt hjarteskjerande og uforståelege ting rundt om i Helse-Noreg. For å nemne eit konkret døme: I Bergen opplever vi no at ROPposten i Helse Bergen, som er eit spesialretta tilbod til dei aller sjukaste, no held på å bli lagd ned – i skarp kontrast til helseministeren og alle andre sine fine ord om at no skal døgnkapasiteten trappast opp. Her er det ei døgneining med åtte plassar for dei aller sjukaste som står i fare for

og det å utvide aldersgrensa med sju år med ein knips i Stortinget meiner vi ikkje er rett, sett opp mot det. Vi har eit alternativt framlegg om å utvide aldersgrensa til 20 år. Vi kjem også til å støtte framlegga nr. 28, 29 og 36. I tillegg fremjar vi våre lause framlegg nr. 37– 41, som handlar om

[11:20:00]: Representanten var rystet over nedbyggingen av døgnplasser, som statistikken viser var betydelig verre før. Så hvordan var – og er – representanten fornøyd med egen innsats etter åtte år i forrige regjering, der man la ned nesten 100 plasser? Og hvorfor var man ikke like rystet da?

der dette har gått for langt. Vi er nøydde til å stikke fingeren i jorda og sørgje for at vi no igjen får ein riktig balanse. Det gjer at Venstre har vore oppteken av å ha ordninga med fritt

helsevesenet, som i hvert fall jeg opplever at alle sier de er opptatt av at vi skal bevare i Norge, samtidig som en insisterer på fri etableringsrett for private aktører, som henter folk fra vår felles helsetjeneste? Og bare for å ta det med en gang: Det er ikke sykepleiere det er størst mangel på her; det er psykologer og annet fagpersonell. Disse 17 000 sykepleierne skal vi gjerne få tilbake,

Venstre er veldig fornøgd med at helseministeren har gjeve klar beskjed om at nedbygginga av sengeplassar skal stoppe på vakta til denne regjeringa. Det er vi fornøgde med. Problemet er at det ikkje skjer i praksis.

Når det gjeld det andre spørsmålet, om tilgang på personell: Når vi veit kor forsvinnande liten andel av helsepersonellet som faktisk arbeider i dei private helsetenestene, meiner eg det er ei avsporing å gjere dette dette til hovudproblemet når det gjeld rekruttering av helsepersonell. Det handlar om heilt andre grep. Det same seier bl.a. Norsk Sykepleierforbund. Dette handlar faktisk om å få opp å få opp kapasiteten i desse utdanningane. Det handlar om å få opp kvaliteten, og det handlar om å få opp status og løn i desse næringane. Hvis det er en så for- svinnende liten del ansatte hos de private helseaktørene at vi ikke trenger å bry oss om det når det gjelder ansatte, hvordan kan det at vi er imot fritt behandlingsvalg for å styrke den

Det viktigaste vi kan gjere for å få auka og forbedra rekrutteringa innanfor det offentlege helsevesenet, er faktisk å gjere det å jobbe innanfor det offentlege helsevesenet så attraktivt og godt at fleire ønskjer å jobbe der. Då trur eg det å ha ein viss grad av eit privat, ideelt alternativ, som gjer ting på andre måtar. Når vi eksempelvis ser at legar og sjukepleiarar ikkje ønskjer å jobbe på eit offentleg sjukehus fordi kvardagen er for dårleg organisert, turnusordningane er for dårlege og arbeidsvilkåra blir opplevde som uhandterlege – samtidig som ein har ideelle og private alternativ som greier å leggje opp til måtar å jobbe på der ein får brukt kompetansen betre, har betre turnusar og har ein annan måte å gjere ting på

[11:25:05]: Når vi vet at psy- kisk helse ikke er likt fordelt i befolkningen, og at mennesker med dårlig råd og usikker økonomi har større sjanse for å få psykisk uhelse,

Dette er jo penger som tas rett fra mennesker som kanskje for første gang har oppsøkt psykisk helsevern, og som kanskje har blitt innlagt og har store kriser. Forstår representanten at et slikt kutt kanskje ville ført til at færre mennesker ville oppsøkt hjelp, eller at flere mennesker ville opplevd større kriser når de i en dyrtid kanskje mister bolig og andre faste rammer som er viktige for dem, mens de får behandling, og at det å ha gode velferdsordninger faktisk er en forutsetning for å kunne få riktig behandling til riktig tid? [11:26:10]: For det første kjenner eg meg ikkje igjen i dette talet på 4,8 mrd. kr som representanten siktar til. Tvert imot har Venstre lagt fram eit statsbudsjett der vi i mykje større grad sikrar og spissar økonomien og tiltaka inn mot dei som treng det mest. Mens SV vil smøre tiltak tynt utover på alle, går vi f.eks. inn for å styrkje økonomien til barnefamiliane med dårlegast økonomi betydeleg meir enn det både regjeringa og regjeringa og SV gjer i sitt tilbod. Innanfor helsebudsjettet går vi inn for å styrkje satsinga på psykisk helsevern i kommunane. Vi går inn for å styrkje satsinga på på helsestasjonar og skulehelsetenesta, som vi veit er ekstremt viktig for å nå og hjelpe barn i utsette familiar, og vi går jamt over inn for faktisk å gjere prioriteringar som gjer at vi hjelper dei fattigaste – ikkje å smøre pengar tynt utover til alle.

[11:27:18]: Jeg vil starte med å takke og berømme regjeringen generelt og helseminister Kjerkol spesielt for en tung og viktig satsing på psykisk helse, og ikke minst at det faktisk for en gangs skyld ser ut til å følge finansiering med forslagene. Planer er godt å ha, men det må selvfølgelig rulles ut konkrete tiltak i praksis, og derfor støtter vi i Miljøpartiet De Grønne nær sagt alle forslagene som er lagt fram i komiteen, som vi mener er gode og utfyller med praktiske tiltak. Særlig vil jeg rette oppmerksomheten mot forslaget om umiddelbart å stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern. Det er på høy tid å ta et oppgjør med den grå ideologien som har styrt norsk helsevesen de siste tiårene, der man stadig vekk tror at minimal innsats skal gi maksimalt resultat, og man har det forlokkende slagordet «mer helse for hver krone», som dessverre fører til at man i praksis ikke bidrar med den innsatsen som trengs. Ja, foretaksmodellen er et symptom på denne tankegangen, men vi mener at de systematiske problemene går helt ned i ideologien bak. Det er ikke om politikken er rød eller blå, om man privatiserer litt mer eller litt mindre, som vi mener er det største problemet. Det er den maskintankegangen, den systemtankegangen i den grå ideologien, som gjør at vi kan ha så mange gylne handlingsregler vi bare vil. I praksis I praksis vil man ikke klare å prioritere de tingene som er vanskelige å måle og telle i et slikt helsevesen, så psykisk helse og kroniske lidelser vil alltid bli systematisk underprioritert til vi gjør noe med den grunnleggende ideologien. ideologien. I det grønne helsevesenet er noen av grunnpilarene både forebygging og det å lytte til de fagfolkene som er tettest på pasientene. I dette tilfellet, for dette forslaget, er det kanskje særlig viktig at det å ha et robust helsevesen er viktig. Ja, lavterskeltilbud er bra, men det å gjøre en solid innsats når det først trengs, er noe av grunnen til at det er viktig å bevare disse Selvfølgelig er vi også for å trappe opp antallet døgnplasser, men det ser vi på som et komplementært forslag, som vi støtter i tillegg. Til sist vil jeg si at uansett hvor godt vi gjør vårt psykiske helsevesen, gjør det veldig liten forskjell for befolkningen hvis vi ikke gjør noe med det grunnleggende problemet. Vi har et samfunn i dag hvor vi er fremmedgjort fra hverandre, og vi er fremmedgjort fra naturen som danner livsgrunnlaget vårt. Det bør ikke komme som noen stor overraskelse at stadig flere unge sliter med psykiske lidelser når vi igjen og igjen, til og med gjennom konkrete vedtak i denne sal, viser at vi ikke har tenkt å ta vare på deres livsgrunnlag i framtiden. Da kan vi bruke så mange milliarder vi bare vil på psykisk helsevern, problemet vil ikke forsvinne.

Vi trenger et samfunn som skaper robuste unger som tåler livet. Livet er ikke for pingler, er det noen som sier. Det er vel ikke det eneste vi kan være enige om i denne salen, men jeg tror vi kan være enige om det. Barn og unge trenger mer enn noen gang rask hjelp. Nå er det mange barn og unge som venter lenge på behandling. Jeg håper virkelig at regjeringen tar det alvoret inn over seg og gjør et krafttak for ventetidene i 2024, spesielt for barn og unge. Norge er et land med lange og stolte tradisjoner for samarbeid med ideelle og frivillige organisasjoner, og det er jeg stolt av. Jeg heier på frivilligheten hver eneste dag. Det er mange av dem som driver lavterskeltilbudene ute i kommunene, som snur seg fort rundt hvis samfunnets behov endrer seg. endrer seg. De fortjener forutsigbar styring og stabile rammevilkår fra det offentliges side. Det er dessverre ikke slik de opplever det i dag, og det bekymrer meg. Jeg bekymrer meg ikke først og fremst for organisasjonene, men for dem som venter i telefonkø og aldri får svar, eller for dem som synes at køen til psykologen er for lang, men likevel trenger noen å snakke med.

skaper fortsatt uforutsigbarhet for lavterskeltilbudene drevet av ideelle og frivillige aktører.

Gunaratnam (A) [11:34:24]: Senere i dag skal Stortinget endelig vedta et forbud mot konverteringsterapi. Dette er en gledens dag, for konverteringsterapi ødelegger liv. Den forrige regjeringen, som representanten Bollestad var en del av, la fram et upresist lovforslag i sin tid. Det var lav strafferamme, ingen forbud mot markedsføring – barn ble plutselig voksne og «open for business» lenge før de fylte 18 – og det var ingen forbud i utlandet. Det var vel en grunn til at flere aktører kritiserte dette lovforslaget. I dag fremmer representanten Bollestad et løst forslag som legger seg på samme linje, og samtidig stemmer hun imot det helhetlige forslaget til regjeringen som har bred støtte i samfunnet. Jeg har to spørsmål. Mener representanten at konverteringsterapier er i harmoni med god psykisk helse?

fagfolk i Sverige og i andre land som bruker tid på samtaler med barn og unge under 18 år. Dette har skapt gråsoner og usikkerhet. Jeg ønsker at man ikke skal begrense, men gi et større handlingsrom. Derfor er det de gråsonene som dette lovforslaget faktisk lager, som Kristelig Folkeparti er imot, og derfor kommer vi med det forslaget vi har. Jeg opplevde den første setningen som utrolig bra – at det er forbud, ja takk og punktum – men deretter skal representanten Bollestad fremme sitt forslag som er mer utvannende, med mange flere hull og mer åpning for faktisk å praktisere dette.

ytringsfrihet og tankefrihet. Det rammes ikke inn av det forslaget som ligger inne her i dag, som er en senere sak. Men vi er imot konverteringsterapi, sender saken tilbake igjen og vil at det skal ivaretas. Ikke minst gjelder det foreldreretten, for det er utrolig viktig at foreldre ikke blir redd for å snakke med sine unger om ting som er vanskelig. Det mener jeg ungene trenger, og det mener jeg er godt for å ha et godt hjem å vokse opp i. Forstår jeg da representanten riktig, at det finnes måter å drive konverteringsterapier på som er i tråd med trosfrihet og menneskerettigheter, uten å tråkke på andre menneskerettigheter som gjelder for barn og unge i dag?

forferdelige opplevelser fra religiøse sammenhenger: Jeg legger meg langflat og tenker at det er det ingen som skal oppleve. Det er jeg kjempetydelig på. Samtidig er jeg opptatt av at alle de som opplever å være usikre, skal kunne komme til et faglig godt miljø, de skal kunne samtale med religiøse ledere uten å bli tvunget til å være en annen enn den de er, og uten at det skal skape usikkerhet – at folk som har kompetanse eller er religiøse ledere, skal tørre å ta i de behovene, uten at det skal være konverteringsterapi. Kristoffer Robin Haug

blitt et samfunn hvor vi i stor grad er fremmedgjort fra hverandre og fremmedgjort fra livsgrunnlaget vårt, naturen som vi lever av og egentlig er en del av. Det er tross alt vårt forvalteransvar å ta vare på naturen, noe vi ikke ivaretar i dag. Mitt spørsmål er: Er representanten enig i at dette er en av hovedårsakene, og hva tenker representanten er noe av det viktigste vi kan gjøre for å gi barn og unge håp for framtiden, og dermed styrke deres psykiske helse? Bollestad (KrF) [11:39:13]: Jeg tror at utfordringene for barn og unge handler om mange ting. Bekymringen for natur kan være en av dem, men det blir for enkelt å legge ansvaret kun på den saken. Jeg tror det handler om at en sliter hjemme mange plasser. En har dårligere økonomi, en opplever trusler mot fred og ufred

finest og flottest og delta i alle sammenhenger. Alle disse tingene tror jeg er med på å ødelegge barn og unges psykiske helse. Derfor tror vi på tilhørighet, på å skape fellesarenaer der vi tar ned den prestasjonsangsten som veldig mange sliter med.

Ulike partier har nå i dag framhevet og formidlet kloke ord og gode forslag. Problemet er å få ordene til å bli en del av en aktiv og konkret politikk, til beste for pasientene, men også til beste for ansatte som behandler pasienter med psykiske helseproblemer. Noen, altså vi, må fokusere på hvordan vi skal kunne rekruttere og beholde helsepersonell innen psykiatri i helsesektoren, og vi må være med på å skape tillit mellom politiske målsettinger, pasientenes behov og behandlernes faglige integritet. Når vi nå snakker om faktisk opptrapping for psykisk helse, forutsetter det økte rammer og øremerking av midler til konkrete tiltak. det er spesielt viktig med øremerkede midler til å styrke døgnbehandling innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne. Det er også viktig å gi øremerkede midler til særlig utsatte grupper og til distriktskommuner, slik at fjordfiskere, bankfiskere, bønder og reindriftsutøvere får gode fagfolk å snakke med når arbeidsdagen blir ensom, og livet blir svært utfordrende. Pasientfokus ser det som et problem at psykisk og fysisk helse ikke er likestilt i forslaget til statsbudsjett for 2024. Kommunene mangler ordninger som spesifikt sikrer nødvendig psykisk helsehjelp og psykologisk kompetanse i hele landet, men særlig i de områdene som står under press for det som betegnes som det grønne skiftet, og det skal jeg komme tilbake til ganske snart. Den sosiale ulikheten innen psykisk helse er omfattende, og jeg mener det er viktig at vi er oppmerksomme på at mer psykisk helsearbeid vil ha positive samfunnsøkonomiske konsekvenser, både i og langt utover helse- og omsorgstjenesten, slik det også beskrives i meldingens kapittel om økonomiske og administrative konsekvenser. Livet er ingen rett linje til lykke. Psykisk sykdom følger heller ikke en oppskrift. Det å være bonde, fisker eller reindriftsutøver kan fort bli et ensomt livsvalg, og mer i dag enn tidligere. I Finnmark står vi overfor store omstillinger som fører til store konsekvenser for reindriftsutøvere. Som valgt inn for Finnmark er jeg nødt til å forholde meg til norsk lovgivning, og også til de lovene som er spesielle og viktige for Finnmark, som f.eks. Finnmarksloven, som er en fylkeslov, og reindriftsloven, som gjelder over hele Norge der hvor det drives aktiv reindrift. Elektrifisering av Melkøya er et brennbart tema i dag. Det er en aktivitet som vil føre til stor utbygging av vindkraft på land i Finnmark. Disse turbinene vil føre til store inngrep i de arealene som brukes til reinbeite, altså 95 pst. av arealene i Finnmark.

Det er ganske sterke ord å få her i salen når vi diskuterer et sånt viktig tema. Og når jeg snakker om dette her i dag, er det fordi vi kommer til å få store utfordringer med måten staten brøyter vei i reinbeiteland for å oppnå sine mål om elektrifisering av Melkøya. Som en kollega her på huset sa til meg i går: Noen må gi etter, og i denne saken er det reindriften i Finnmark som må gi etter. Her er det flere partier som bør føle seg skyldige. I den samiske befolkningen har det vært lite akseptabelt å snakke åpent om psykisk helse. Det håper jeg vil snu. Særlig viktig er det for samfunnsgrupper som står alene mot staten, og der reindriftsutøvere vil bli ansvarliggjort når utbyggere innen vindkraft ikke får etablere seg i reinbeiteområdene, slik de gjerne vil. Fire unge kvinner med god kunnskap om reindriften, Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter Sara og Marita Alexandersen, vant tidligere i år Holbergprisen

Jeg håper at den blir brukt også i saker om dagsaktuelle temaer som skaper konflikter i samfunnet, konflikter som kan føre til store psykiske utfordringer for dem som blir berørt, slik reindriften kommer til å bli det i vår jakt på et grønt skifte som neppe er økologisk bærekraftig. Det er i hvert fall ikke bærekraftig for unge reindriftsutøvere og reindriftsutøvernes psykiske helse. [11:45:40]: Jeg vil takke representanten for å ta opp det store behovet for å ivareta urfolks psykiske helse, og særlig for observasjonen av hvordan inngrep i naturen faktisk kan gå ut over vår mentale helse. Representanten nevnte også at det var mangel på viktige tiltak og verktøy for kommunene, nettopp for å ivareta befolkningens psykiske helse. Kunne representanten utdype mer om hvilke tiltak og verktøy som ville være de viktigste for kommunene, for å kunne lykkes i disse oppgavene? [11:46:10]: Takk til representanten for et godt spørsmål. Jeg tror at vi er nødt til å ha et svært godt lavterskeltilbud, sånn at folk føler seg trygge på å gå til noen, banke på en dør og si at de sliter, kanskje fortelle hva de sliter med, og få til den gode samtalen. Vi er blitt så effektive i dag at vi teller kroner og øre på alt, men kanskje var det de siste fem minuttene man trengte for å kunne løfte seg lite grann når man er psykisk syk. Jeg håper vi skal komme dit at lavterskeltilbudet skal bli

[11:47:03]: Satsingen på psykisk helse er en av mine og regjeringens viktigste prioriteringer. Med opptrappingsplanen for psykisk helse som behandles her i dag, peker vi ut en retning for psykisk helse-feltet i ti år framover. Målet med opptrappingsplanen er tydelig: Flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og god hjelp skal være lett tilgjengelig når det trengs, der det trengs. Skal vi få til dette, trenger vi en både bred og spisset innsats. Derfor har vi valgt tre innsatsområder for planen. Det første innsatsområdet er helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid. Det handler om tiltak som øker livskvalitet og mestring, og som styrker selvbildet, og det handler om kunnskap om gode valg for egen helse, og om evnen til å håndtere motgang og belastninger. Gode skoler og barnehager, mulighet for å være i jobb og studier og det å ha en meningsfull fritid bidrar til å fremme god psykisk helse i befolkningen. Vi skal bl.a. målrette og styrke arbeidet med psykisk helse i skolen, øke kunnskapen om psykisk helse i befolkningen og se på hvordan vi bedre kan forebygge ensomhet. Det andre innsatsområdet er gode tjenester der folk bor. Det handler både om å legge til rette for mer tilgjengelige lavterskeltilbud og om å styrke tilbudet i psykisk helsevern. God og lett tilgjengelig hjelp kan bidra til å forebygge at utfordringer utvikler seg og blir mer alvorlige tilstander. Samtidig må vi ha kapasitet og god hjelp til dem med behov for mer omfattende behandling, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å satse på lavterskeltilbud i kommunene og på en kapasitetsøkning i psykisk helsevern skal vi bl.a. prøve ut en integrert ungdomstjeneste på ett nivå for unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Vi skal også legge til rette for gode digitale tilbud, og vi skal jobbe for at arbeid og aktivitet i større grad blir en del av behandling og oppfølging for personer med psykiske plager og lidelser. Det tredje innsatsområdet i planen er tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov. Det handler om å øke innsatsen for en gruppe mennesker som vi vet lever betydelig kortere enn den generelle befolkningen. Vi må bl.a. jobbe målrettet med tiltak for å forebygge og behandle somatiske helseutfordringer, og vi må legge til rette for at vi i større grad kan nå dem som trenger integrerte og oppsøkende tjenester. Det trengs bedre samarbeid og samhandling, både innad i helsetjenesten og med andre sektorer, som skole, barnevern og Nav. Vi skal bl.a. utvikle en plan for økt levealder, og vi skal fortsette satsingen på tverrfaglig, fleksibel og oppsøkende behandling. behandling. Med denne opptrappingsplanen forplikter vi oss til å øke bevilgningene til psykisk helse-feltet med minst 3 mrd. kr i perioden 2023–2033. Det innebærer altså en permanent styrking til et nytt nivå, over det som følger av pris- og kostnadsvekst eller investeringer i nye bygg. Vi er allerede godt i gang med opptrappingen. I budsjettet for neste år har vi styrket feltet med 360 mill. kr.

(H) [11:51:03]: Friskstiftelsen er en privat ideell virksomhet som har hatt avtale med Helse sør-øst siden 2015. De har døgnopphold innen psykisk helsevern for voksne med alvorlig angst, alvorlig depresjon og alvorlig stresslidelse. Etter avviklingen av fritt behandlingsvalg har de fått en egen avtale – så langt, alt bra – men fra mai til i dag merker de en markant nedgang i henvisninger til døgnbehandling. Sammenlignet med samme tid i fjor er det en reduksjon i henvisninger fra opptaksområdet til Helse

Derfor har vi valgt å forsterke det kravet i oppdragsbrevene jeg har gitt til sykehusene, og vi har også gått så langt som å øremerke midler til å bygge ut døgnkapasitet for barn, unge og voksne. Det er viktig at vi bygger ut døgnkapasitet i tråd med behovene. Derfor er jeg er glad for at helseregionene har gjort en kartlegging som viser at vi noen steder trenger å bygge opp, mens vi andre steder ser ut til å ha et tilstrekkelig antall døgnplasser. Jeg vil advare mot å ta opp enkelttilbud, for mange opplever nå en kompetansemangel. Det som er viktig for regjeringen, er at vi greier å øke den samlede døgnkapasiteten. (H) [11:52:58]: Når man har en avta- le med en tilbyder som behandler alvorlig angst, alvorlig depresjon og alvorlig stresslidelse, og man har sagt at man ønsker å bruke den kapasiteten og den kvaliteten

Er det fordi det i Helse sør-øst nå er en praksis der man prioriterer egne tilbud i poliklinikk, i stedet for å bruke avtalepartnerne som leverer døgnbehandling? Det er greit å ha variasjoner, men 70 pst. pst. har jeg vanskeligheter for å tro at er tilfeldig. Jeg må nesten spørre igjen: Er det en reell dreining der ute fra døgn til dag, og hvis det er det, vil helseministeren foreta seg noe?

Oslo universitetssykehus prioriterer å bygge ut egen døgnkapasitet. Noe av bakgrunnen for det er at at vi dessverre vet at det somatiske helsetilbudet til pasienter innen psykisk helsevern ikke er godt nok. Det er en pasientgruppe som lever opptil 20 år kortere enn den generelle befolkningen, og det er viktig å gi disse pasientene et helhetlig tilbud. Det er vanskelig for meg å gå inn og svare om akkurat én aktør som representanten Bruflot kjenner til. Da må jeg få litt mer tid på meg, og det kan jeg gjerne følge opp på en annen plass enn fra talerstolen. Presidenten Presidenten kan opplyse om at de som heretter får replikk, får én hver, og det er ikke plass til alle som ville ha replikk. [11:55:10]: Det politiske målet i opptrappingsplanen er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at god hjelp skal være lett tilgjengelig der det trengs, og når det trengs. Det er det enighet om. Likevel utelater regjeringen dessverre private aktører som står klare til å bidra til at regjeringen og Stortingets mål blir oppnådd. Den gjennomsnittlige ventetiden på psykolog i spesialisthelsetjenesten var over 50 dager på nasjonalt nivå i 2022, og etter bare åtte ukers sykefravær øker risikoen for ikke å komme tilbake i jobb.

sin anskaffelse av private tilbud. Vi har private tilbydere innen både psykisk helsevern og rus i nesten alle helseregionene. Vi har Blåkors i den regionen jeg kommer fra, som leverer både poliklinikk og døgnbehandling. Vi har Modum Bad, som representanten Hoksrud nevnte i innlegget sitt. Vi har Diakonhjemmet og Vi har Diakonhjemmet og Lovisenberg, som er fullverdige akuttsykehus for sin lokalbefolkning her i Oslo, så jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen som representanten Morten Wold kommer med.

Etter pålegg fra Helsetilsynet oppgraderer Helse Bergen psykiatrisk akuttmottak i perioden januar 2024– mars 2025. oppgraderingen har Helse Bergen sett seg nødt til å redusere kapasiteten på elektive innleggelser og vurderer at det er lavest risiko å ta ut ROP-posten, som representanten påpeker. Dette er selvsagt ikke ønskelig, men pasientene blir ivaretatt

[11:59:28]: Ingen regjering har så langt klart å få helseforetakene til å etterfølge politiske vedtak om vekst innen psykisk helsevern. Bent Høies gylne regel ble jo ignorert av helseforetakene i åtte år. Statsråd Kjerkols egne bestillinger om styrking og satsing på psykisk helsevern i oppdragsbrevene er ikke blitt Stortingets tidligere vedtak om at ingen flere sengeplasser skal legges ned, har også blitt ignorert. Med helseforetaksmodellen ser vi gang på gang at psykisk helse har blitt en salderingspost. Nå får vi et nytt stortingsflertall for å stanse nedbygging av psykisk helsevern, etter alt å dømme får også regjeringspartienes eget forslag om økning flertall. Er det mulig å få til denne veksten innenfor helseforetaksmodellen, hva vil regjeringen gjøre for å sikre at helseforetakene faktisk følger opp de politiske vedtakene? Statsråd Ingvild Kjerkol Representan- ten Seher Aydar påpeker en utfordring, og jeg er innstilt på å ta i bruk de virkemidlene jeg har, for å oppnå de målene Stortinget setter har vi valgt å øremerke penger til døgnkapasitet, i tillegg til at oppdragsbrevet har vært klart om at kapasiteten skal økes. Nå er det gledelig å se at kapasiteten øker innen psykisk helsevern. Utfordringen vår er at behovene har økt enda mer, men det er gjort en veldig god jobb av fagfolkene våre. Innenfor psykisk helsevern for barn og unge er kapasiteten økt med over 6 6 pst. Det viser at det gjøres en formidabel innsats, men vi ser likevel at ventetiden har gått opp fordi det er flere som har behov. Det forteller meg at vi også må ha en bredere tilnærming. Derfor inneholder denne opptrappingsplanen tre tydelige innsatsområder.

[12:01:42]: Eg vil først av alt få understreke det eg òg sa i mitt innlegg, at Venstre er veldig glad for at vi har fått denne opptrappingsplanen. Det skal regjeringa og helseministeren ha honnør for. Vi er òg glade for at helseministeren er så tydeleg på å seie at nedbygginga av

med ROP-posten, som til og med er innanfor det offentlege helsevesenet – som helseministeren kanskje er meir glad i enn i alle dei ideelle og private – der det no faktisk vil liggje an til å skje ei nedlegging av ein sengepost med åtte plassar i eit spesialbygd tilbod for dei aller sjukaste pasientane. Eg merka meg det ministeren sa i svaret til representanten Hussein. Kan statsråden bekrefte

[12:02:48]: Jeg vil under- streke behovet for å oppgradere akuttmottaket, og det regner jeg med at representanten Bjørlo er enig i. Det er en nødvendig oppgradering som skjer etter pålegg fra Helsetilsynet. I en sånn situasjon må Helse Bergen gjøre sine risikovurderinger. Jeg mener de har håndtert dette på en tillitvekkende måte, men jeg kommer til å følge med i fortsettelsen. Kompetansen blir værende i Helse Bergen. Ventetiden for denne gruppen er på under 30 dager, det er bra, og pasientene skal ivaretas i det øvrige tilbudet i avdelingen for rusmedisin og divisjonen for psykisk helsevern.

(MDG) [12:03:50]: Takk til statsråden for opptrappingsplanen. Statsråden nevnte jo at det er noen pasientgrupper som trenger større innsats enn andre. I Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett er det særlig to grupper vi satser på, nemlig dem med kompleks PTSD og dem med behandlingsresistent depresjon. Det er grupper som i dag nesten ikke har et velfungerende behandlingstilbud. Jeg sier «nesten» fordi det finnes en metode, ketaminassistert terapi, som er velutprøvd og i dag brukes med stor suksess hos DPS i Østfold. Men vi trenger en nasjonal utrulling, sånn at folk over hele landet kan ta dette i bruk, og per i dag står det helt stille i helsevesenet. Det er mange som er i denne gruppen, som dessverre ikke får hjelp i dag. Er dette en problemstilling som statsråden har tenkt å ta tak i? Statsråd Ingvild Kjerkol [12:04:39]: Absolutt, og jeg vil bare si til representanten at jeg setter stor pris på engasjementet for å utbre gode, evidensbaserte metoder innen psykisk helsevern. Det trenger vi virkelig. dyreste og dårligste behandlingen er den som ikke gir nytte for pasienten. Dette har jeg et stort engasjement for, og det er også bakgrunnen for at vi satte ned et ekspertutvalg for å se på en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. De har levert en rekke anbefalinger til oss, og når vi har gode, nye terapier, er det viktig at de blir gjort tilgjengelige for alle pasienter som kan ha nytte av dem. Så det kommer vi til å følge opp.

for alvor fokuset mot dei gode helsefremjande arenaene, dei nære hjelpetilboda og dei kommunale lågterskeltilboda, frivilligheita og andre fellesskapsarenaer. Slik styrkjer vi folkehelsa og kan forhindra at negative følelsar og psykiske plager utviklar seg til å bli større utfordringar. Me veit at det aller viktigaste folkehelsetiltaket er eit sosialt og inkluderande samfunn.

menneske. Eg vil særleg trekkja fram dei eldre si psykiske helse. Eldre har historisk sett hatt høg terskel for å snakka om psykisk uhelse.

Rett nok er alderdommen den delen av livet då ein opplever fleire tap. Det kan vera tap av ektefelle, men også av vener og sosialt nettverk. Når fleire eldre no seier at dei er einsame, må me ta det på alvor og lytta til det. Difor er det viktig å retta søkjelyset mot dei eldre si psykiske helse og korleis fellesskapet kan bidra til at alderdomen blir meiningsfull.

Det handlar om aktivitetar, men det handlar like mykje om moglegheit til å koma seg ut til ulike fritidstilbod. Likeså handlar det om gode buforhold, som sikrar kvalitet og gjev tryggleik.

ulikt det en etter tradisjonen skal ha på seg når en gifter seg. For mange er det å finne en livsledsager, stifte familie og få barn et naturlig valg, men å leve i et parforhold er ikke alltid like enkelt, og mange forhold blir oppløst. Da oppstår gjerne krevende situasjoner, spesielt når barn er involvert. Mye er usikkert, og en trenger noen å henvende seg til. Et individ må ses i den kontekst livet blir levd i. Å behandle alle likt er ikke alltid å behandle rettferdig. Forskjellige lavterskeltilbud er gode her, og de har gjerne også en ideell drivkraft i bunnen. Vi må bli flinkere til å gi individer og familier som trenger hjelp, hjelp med utgangspunkt i der de er i livet. Jeg stiller meg spørsmålet: Brukes de virksomme lavterskeltjenestene vi har, godt nok? I opptrappingsplanen understøtter regjeringen viktigheten av forebygging ved at de tidlig i planperioden prioriterer tverrsektoriell forebyggende innsats og tilgjengelige lavterskeltilbud – dette for i større grad å forebygge at psykiske helseplager utvikler seg til å bli psykiske lidelser. I den sammenheng kan det se ut til at regjeringen har mistet familievernets potensial av syne. Selv om familieverntjenesten ikke er en del av helsetjenesten, er det en viktig aktør i det helhetlige lavterskeltilbudet for par, familier og barn. Familievernet jobber med både å forebygge psykiske helseplager og å gi behandling til par og familier med relasjonelle vansker. Herunder må det nevnes, med teoretisk belegg, at psykiske lidelser kommer til uttrykk i menneskelige relasjoner og ofte kan resultere i relasjonelle vansker. Det er mye god folkehelse i å ha et godt familieliv. Vi vet at når par sliter med sitt parforhold, skapes det ofte uhelse for voksenpersonene, men også for barna i familien. Det unike i behandlingsformen til familievernet er relasjon- og systemfokuset. Allerede midt på 1980-tallet lærte vi av amerikansk forskning at suksessraten for behandling av angst gikk fra 42 pst. til 82 pst. når partneren var inkludert i behandlingen. Relasjonene våre kan opprettholde og forsterke personlige problemer, men de kan også være en kilde til bedre helse. Familievernets egenart er nettopp å sette relasjonene i en familie i sentrum. Ja, familievernet kan skape endringer i familier som får ringvirkninger. Både enkeltindivider og alle andre relasjonskonstellasjoner i familien påvirkes positivt av dette. Det sier seg selv at dette kan skape større tilfriskning enn at enkeltindivider hver for seg går til behandling. Familievernkontoret gir behandling og forebygging i ett,

synes det er en riktig og viktig prioritering av regjeringen å legge fram denne opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er foreslått å øke bevilgningene med 3 mrd. kr i tiårsperioden. Flertallet i komiteen foreslår også flere tiltak som styrker konklusjonene i denne meldingen. Psykisk uhelse er ofte resultatet av utenforskap og mangelfull oppfølging fra tidligere år. Når jeg snakker med lærere og barnehagelærere, er gjennomgangstonen at det er mulig å identifisere faresignalene i svært ung alder. Kommunene rapporterer at psykisk helse er en av de største folkehelseutfordringene. Derfor er tidlig innsats og forebygging det aller viktigste tiltaket vi kan prioritere. Dette understreker betydningen av at vi gir både økonomisk og formelt handlingsrom til kommunene. Jeg er derfor glad for at opptrappingsplanen har som mål at alle kommuner skal ha tilgang til et kunnskapsbasert lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus. Det er også viktig at forebygging og inkludering vektlegges i barnehager og skoler. Senterparti- og Arbeiderparti-regjeringens politikk med lavere barnehagepriser, billigere SFO og en mer praktisk og variert skole er viktige virkemidler som vil bidra positivt, spesielt for bedre inkludering og mindre utenforskap. En annen side av psykisk uhelse er ensomhet. Det nevnes som både årsak og virkning. Nok en gang er tiltak som kan bidra til forebygging og økt inkludering knyttet til de kommunale tjenestene, viktig. Det handler om åpne tilbud til aktivitet både i skole og på fritiden. Konsekvensene av manglende inkludering og utenforskap ser vi dessverre i statistikken over unge uføre. Det er altfor mange som står i fare for å bli værende utenfor arbeidslivet hele livet. Utenforskap forsterker problemene som bidrar til psykiske problemer, som i sin tur bidrar til manglende deltagelse i arbeidslivet. Hvordan greier vi å bryte denne onde sirkelen? Gjennom tillitsreformen har regjeringen styrket bevilgningene til Nav. Vi må ha en tilgjengelig og løsningsorientert førstelinje som kan hjelpe folk inn i arbeid framfor trygd. Gjennom ungdomsgarantien skal vi sikre tettere oppfølging av unge. Tiltak som kan hjelpe folk med psykiske plager til økt aktivitet og arbeidsdeltagelse, kan tilføre mening, mestrings- og fellesskapsfølelse. Her er samhandling med frivillige og ideelle aktører også svært viktig. Jeg er svært glad for at flertallet i komiteen understreker at det er avgjørende med samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene, utdanningsmyndighetene, arbeids- og velferdsetaten og frivillige og ideelle aktører.

[12:15:31]: Den fysiske helsen er viktig for alle, og det er stor oppmerksomhet rundt dette. Når det gjelder psykisk helse, har det dessverre manglet på den samme interessen. Gjennom de senere årene har det heldigvis endret seg. God psykisk helse er nøkkelen til et godt og stabilt liv for oss alle. Psykisk helse er så mye, så la meg bruke mine tilmålte minutter til å snakke om barn og unge. Det sies at en god barndom varer livet ut, men det kan også en dårlig en gjøre. Derfor er det så viktig at vår oppmerksomhet er til stede allerede fra barna er små og går i SFO eller i barnehagen, og videre gjennom skoleløpet, i lek og fritid og i organiserte aktiviteter. aktiviteter. Det er bra at barn går i barnehage, selv om det skal være valgfrihet for familier til selv å velge dette. For Fremskrittspartiet er det viktig at barnehagene har høy kvalitet og god og riktig bemanning for å fylle sin sentrale rolle med å utvikle trygge og utforskende barn med evne til samarbeid, empati, selvhevdelse, selvregulering og mestring av sosiale relasjoner. Det krever solide og trygge voksne – både i hjem, SFO og barnehage. Skolen er krevende for mange, særlig for dem som rammes av utfordringer og utenforskap grunnet mobbing. Derfor må vår oppmerksomhet rundt mobbing aldri avta. Vi kjenner alle noen som ble mobbet i skolen, kanskje flere. Kanskje ble vi mobbet selv, kanskje var vi til og med selv med på å mobbe andre. Vi skylder alle barn og unge å arbeide for trygge skoleog oppvekstmiljøer. Vi må skape trygge fellesarenaer, men det er også viktig å peke på hjemmenes ansvar. Det er ikke skolens oppgave å oppdra barna våre, det må vi som foreldre klare selv. Skolen skal bidra med kunnskap og utvikling i livet. På det familiære plan må alle foreldre ta ansvar. For Fremskrittspartiet er det viktig å påpeke at det gjelder å skape gode holdninger, respekt for voksne og samfunnet ellers, og å sikre god integrering av minoritetsungdom og deres foreldre gjennom å lære språk og kultur, og ikke minst gjennom å skape gjensidig respekt mellom alle som bor og virker i det norske samfunnet. Her har vi dessverre fortsatt en lang vei å gå. Det Det er mange områder og enkeltforslag man kan kommentere når en slik opptrappingsplan diskuteres. Jeg viser til min partikollega Bård Hoksruds innlegg og vil avslutningsvis si at vi alle har et ansvar for å legge til rette for en god og trygg hverdag for våre barn og unge, men vi må også stille krav til dem. Barn og unge liker å bli stilt krav til, de liker å lykkes. Det er en vinn-vinn-situasjon. Barn og unge som opplever mestringsfølelse og trygge hverdager, har de beste forutsetninger for å lyk Da varer kanskje den barndommen jeg snakket om innledningsvis, hele livet. Tone For Høyre er psykisk helse et av våre viktigste satsingsområder, og det gikk også som en rød tråd gjennom alt vårt arbeid i hele regjeringsperioden. Ventetidene gikk ned, valgfriheten og mangfoldet i behandlingen økte, antall årsverk økte mye, og mye av innsatsen var rettet inn mot tidlig innsats og forebyggende arbeid i kommunene. Det er fascinerende å høre i debatten i dag at veldig mange sier at utfordringene i helsetilbudet skyldes helseforetaksmodellen, den modellen som altså sikrer at

I år la vi i Høyre fram vår nye plan for psykisk helse framover. Det var før regjeringen la fram sin opptrappingsplan. I vårt arbeid fant vi bl.a. at for mange opplever at hjelpen de får i psykisk helsevern, ikke hjelper. Det er alvorlig. Det er også alvorlig at det er lite oppmerksomhet rundt bruken av personsentrert «recovery»-basert behandling i psykisk helsevern. Jeg er glad for at statsråden i sted, i replikkveksling med Miljøpartiet De Grønne, sa at hun har stort engasjement for nye terapier. Da må jeg be statsråden også ha et stort engasjement for «recovery»-basert medisinfri behandling. Blant annet gjennom fritt behandlingsvalg ble Norges første psykiatriske sykehus med medisinfri

med Verdens helseorganisasjons helt tydelige retningslinjer, som vektlegger at det er personsentrert «recovery»-basert behandling som ivaretar de helt grunnleggende menneskerettighetene og sikrer behandling uten tvang. Her mener jeg at regjeringens opptrappingsplan svikter, og jeg vil derfor være helt tydelig på at for Høyre er det et mål å øke bruken av den type behandling og sikre at pasienter får tilgang til medisinfri «recovery»-basert behandling.

Vasvik (A) [12:22:02]: Med denne opptrap- pingsplanen sørger vi for et kraftfullt og varig løft for hele bredden av det psykiske helsearbeidet, fra det forebyggende og helsefremmende arbeidet til styrket hjelp og behandling for de aller sykeste. Det er et stort behov for å styrke innsatsen for den psykiske helsen i Norge. Psykiske lidelser rammer alle aldersgrupper av befolkningen. Særlig bekymringsfull er økningen hos barn og unge, spesielt blant jenter. Disse utfordringene tar regjeringen særskilt opp i denne planen. planen. Nøkkelen er å komme tidlig inn med støtte, hjelp og veiledning. Derfor er nettopp det forebyggende og helsefremmende arbeidet så framtredende og viktig. Gjennom tilgang på gode tjenester i nærmiljøet, i idretten eller i frivilligheten, i barnehagen, i skolen eller på eldresenteret for den saks skyld, skal vi fremme god psykisk helse på alle arenaer der folk lever livet sitt, og vi sprer kunnskap om hva som er god psykisk helse. For dette er fellesskapets ansvar. Det er nettopp et sterkt fellesskap, der vi blir sett og hørt og får brukt kvalitetene våre, som utgjør det beste vernet mot psykisk uhelse. Skal vi klare å hjelpe alle, må hjelpeapparatet være nært, og man må få riktig hjelp på rett sted til rett tid. Flere kommuner har allerede bygget opp gode såkalte kom-som-du-er-tilbud, og jeg vil gjerne få lov til å trekke fram et tilbud i min egen hjemkommune, Larvik. Der heter det Huset. Huset er en uforpliktende møteplass der man får et sosialt fellesskap og mulighet for den gode samtalen. Det gir trygghet, det gir fellesskap, og det Derfor er jeg spesielt glad for at vi nå legger til rette for å bygge opp kunnskapsbaserte lavterskeltilbud som kommer innbyggerne i kommuner i hele landet til gode. Her er det viktig å huske på at det som fungerer i Larvik, ikke nødvendigvis er løsningen i Sandefjord.

Nå skal vi bruke de neste ti årene på å stake ut en ny og god retning for det psykiske helsearbeidet. Vi skal bygge et robust og sammenhengende system, og vi skal i fellesskap gjøre en solid innsats for å gi bedre hjelp til dem som trenger det, enten man er på vei til å bli syk, eller man er alvorlig syk.

Det er en viktig sak vi debatterer i dag, for altfor mange med psykiske helseplager får ikke den hjelpen de trenger. Kapasiteten må derfor opp og ventetidene ned. Flere må få hjelp. Det er heller ikke all behandling som gir den nødvendige effekt.

Psykisk helse var et av regjeringen Solbergs viktigste satsingsområder. God psykisk helse er viktig for livskvalitet og for å mestre hverdag, skole og jobb. Høie, et av de første landene som løftet psykisk helse inn i det systematiske folkehelsearbeidet. Mange med psykiske helseplager oppsøker ikke hjelp. Det kan være vanskelig å finne ut hvor man kan få hjelp, og det er fortsatt vanskelig for mange å snakke om psykiske helseplager. Noen blir også kasteballer i systemet, og man opplever å ikke få et helhetlig tilbud. Jeg nevnte innledningsvis at ikke all hjelp har effekt. Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester viser at nesten 30 pst. av lederne i barne- og ungdomspsykiatrien mener at poliklinikken de leder, benytter behandlingsmetoder som har et for svakt kunnskapsgrunnlag. Høyre mener at brukeren og pårørende i større grad må gi tilbakemelding på effekten av behandlingen. Det må likeledes være større valgfrihet i behandlingen. Det finnes ikke én god oppskrift på behandling innen psykisk helse. Vi trenger et mangfold, og vi trenger en behandling som gir resultater. Institusjoner som Modum Bad og andre innen psykisk helse som driftes av ideelle, har gode behandlingstilbud. Det er utrolig viktig å ivareta disse, for det kan være at pasienter har behov for et kortvarig, intensivt behandlingstilbud framfor poliklinisk behandling – altså å individualisere for å få en treffsikker behandling. Det er behov for å vite mer om virkningen av de ulike behandlingsformene, og det trengs mer forskning. Derfor vil Høyre at regjeringen sørger for at effekten av behandlingen og brukertilfredsheten blir løpende undersøkt og dokumentert – og jeg understreker dokumentert, for det er det vi kan lære av. Dette må vi gjøre for å sikre at behandlingen har høy kvalitet.

Tall viser at én av tre selv har opplevd, eller kjenner noen som har opplevd, å ikke få nødvendig helsehjelp gjennom det offentlige ved psykiske helseplager. Historiene er mange, og det er særlig to budskap mange blir møtt med. at du ikke er syk nok til å få hjelp, det andre er at ventelistene er så lange at det ikke er noe poeng. Det er et paradoks at vi ber pasienter om å bli sykere, tape livskvalitet og stå i en brattere motbakke før vi gir helsehjelp. Kapasiteten i tjenesten er for lav. Vi ser at andelen avviste pasienter øker, og at pasientene er sykere enn før. De som blir avvist, kan bli overlatt til seg selv, og blir ikke nødvendigvis veiledet til et godt tilbud hos kommunen, ideelle organisasjoner eller andre. Høyre mener at hjelpetilbudet må løftes over hele linjen – alt fra lavterskel psykisk helsehjelp til helsehjelp i psykisk helsevern. Da Høyre satt i regjering, tok vi flere viktige grep. Vi klarte å få ned ventelistene, vi klarte å øke antallet årsverk, og vi stilte krav om psykologkompetanse i kommunene. Vi må bli bedre på å hindre at psykiske helseplager får utvikle seg til å bli psykiske lidelser. Rask psykisk helsehjelp er et veldokumentert behandlingstilbud for de psykiske lidelsene som rammer flest. I dag er det omtrent 70 kommuner som tilbyr rask psykisk helsehjelp. Høyre foreslår i dag at alle kommuner skal ha rask psykisk helsehjelp innen 2030. For å fange opp barn og unge tidligere vil Høyre starte forsøk med utvikling og opprettelse av rask psykisk helsehjelp for unge, med styrket kunnskap om sosiale medier, mobbing og familie. og familie. Helt til slutt må jeg få bemerke at statsråden i sitt innlegg sa det var viktig å motvirke ensomhet. Det er jeg helt enig i. Ensomhet er en av våre største folkehelseutfordringer. Vi ser at flere unge og eldre opplever ensomhet, og vi vet at det kan føre til psykisk uhelse og redusert livskvalitet. Problemet er bare at regjeringen ikke gjør dette i praksis. I fjor vedtok Stortinget, mot Arbeiderpartiet og Senterpartiets stemmer, et forslag fra Høyre om å utarbeide en forpliktende nasjonal handlingsplan for å forebygge og redusere ensomhet. Det vedtaket har regjeringen valgt å ikke følge opp,

Tilskuddsordningen Mobilisering mot ensomhet blir nå kuttet, og det får kraftige konsekvenser for helsefrivilligheten innen ensomhet og psykisk helse. Høyres klare forventning er at regjeringen gjør mer for å forebygge og redusere ensomhet og ikke bare prater om det.

Ende- lig har vi en regjering som mener noe i handling når det gjelder psykisk helse. Vi vet at de første tusen dagene i et barns leveår har stor betydning for helsen videre.

men det er også utrolig krevende og til tider ganske vanskelig. Oppdragelse er en hinderløype full av fallgruver og snubletråder, som deles åpent på sosiale medier med kommentarfeltet som dommerpanel.

De grepene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har satt i gang og fortsetter å satse på, er viktige for nettopp å styrke familiene. Det handler om styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten, og det handler om foreldrestøtte i både offentlig, frivillig og privat regi. begynner i barnehage, iallfall 93 pst. av dem, og plutselig åpnes en helt ny verden for de små englene våre. Vi overlater det kjæreste vi har, til andres hender. Da er det helt avgjørende at vi har tilstrekkelig bemanning og riktig kompetanse i barnehagen. Senterpartiet synes det er alvorlig at bare 13 pst. oppgir at de har full bemanning i 6 timer eller mer. Her har vi en jobb å gjøre. gjøre. Det er så viktig at vi har riktig kompetanse rundt barna våre i den tiden som betyr mest for utviklingen, og jeg er glad for at Kunnskapsdepartementet har utviklet en ny nasjonal barnehagestrategi. Den skal bidra til å styrke barnehagen som en psykisk helsefremmende arena og har planer for hvordan kompetansen i barnehagen skal styrkes. Det sier seg litt selv: Vi trenger ansatte som er støttende og omsorgsfulle i møte med barna våre, men vi trenger også ansatte som har kunnskap om at barn er ulike, at foreldre er ulike, om hvordan man skal møte ulikheter, og om hvordan relasjonen mellom voksne og barn påvirker psykisk helse. Ramani

Jeg har lyst til å skry- te litt av et tilbud vi har fått til i Agder. Det er et initiativ som startet i AUF i Arendal, og som fikk stort lokalt engasjement i bystyret i Arendal kommune. I samråd med fylket opprettet vi omkring 2021 en digital skolehelsetjeneste. Tjenesten har fått navnet Preikes. På Preikes kan skoleelever og lærlinger i Agder chatte med enten Anette, Linn, Anja, Sarah eller Susan. Dette er et glimrende eksempel på hvordan et lavterskeltilbud rettet mot psykisk helse kan se ut.

De er også ute på sosiale medier og legger ut masse nyttig informasjon og videoer med svar på det de unge lurer på. De feier bort all feilinformasjonen som influensere bruker den dag i dag.

Dette er et framtidsrettet lavterskeltilbud som avlaster helsesykepleierne på skolene og helsestasjonene for ungdom. Det skal ikke erstatte de gode tjenestene der ute, men det skal tilgjengeliggjøre noen av tilbudene med lavest terskel som vi kan gi innenfor psykisk helse. Dørstokkmilen blir kortere enn noen gang, og ved tilfelle av en ny pandemi er vi i Agder klare for å gi tjenester innenfor psykisk helse til ungdommene våre. Dette er framtidens tjenester, og det er akkurat det vi skal få til gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi i Arbeiderpartiet skal jobbe for at flere opplever god psykisk helse og livskvalitet. Hjelpen skal være lett tilgjengelig og der den trengs,

[12:37:03]: Debatten går mot slutten, så jeg tenkte jeg bare skulle gi en kort stemmeforklaring på vegne av Fremskrittspartiet når det gjelder de løse forslagene. Fremskrittspartiet vil støtte forslagene nr. 37, 38, 39, 40 og 41. Vi vil ikke støtte forslag Der har vi et eget forslag. Vi har nemlig satt av 200 mill. kr i vårt alternative budsjett til å styrke døgnbemanningen. Vi støtter heller ikke forslag nr. 43.

Vi stemmer for forslag nr. 38, fra Venstre. Det er ganske likt forslag Høyre har fremmet tidligere om pasientene som er i både justis og helse. Forslagene nr. 39 og 40, om rekruttering og utdanning, er gode forslag, men vi mener de hører hjemme i nasjonal helse- og samhandlingsplan, så de stemmer vi mot. 41 stemmer vi for. Vi har også flere forslag i planen om å bruke tilbakemeldinger mer aktivt, ha egne monitoreringsordninger osv., og dette er et godt forslag. 42, fra Arbeiderpartiet, stemmer vi mot. Det er kanskje litt spesielt at et regjeringsparti føler behov for å fremme et forslag som dette. Det er bra at man sier at man minimum skal øke antallet døgnplasser i tråd med framskrivningsmodellene fra helseforetakene, men Høyre har et eget forslag som er bedre, fordi forslaget sier både at vi minst skal øke kapasiteten med det framskrivningene sier, og tallfester hvor stor den kapasitetsøkningen må være.

(H) [12:39:44]: Det haster med å få satt i gang bygging av et nytt bygg for psykisk helsevern og rus ved UNN Åsgård i Tromsø. Bygningsmassen fra 1960-tallet er gammel, utslitt og lite egnet for dagens behov innenfor psykisk helsevern og rus. Jeg har flere ganger vært på besøk og snakket med både pasienter, pårørende

rives. En av arbeidsgruppene Helse nord har satt ned i forbindelse med arbeidet rundt funksjons- og oppgavedeling, som leverte sitt arbeid i oktober, har foreslått å legge ned døgnkapasiteten ved flere distriktspsykiatriske sentre i Helse nord, bl.a. på Silsand på Senja, Storsteinnes i Balsfjord, Storslett i Nordreisa og Tana i Øst-Finnmark. Min bekymring er at nedleggelse av døgnkapasiteten ved disse stedene kommer til å redusere den samlede behandlingskapasiteten innenfor psykisk helsevern i Helse nord. nord. Det vil i så tilfelle være stikk i strid med helseforetakenes reviderte framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den viser at offentlig finansiert psykisk helsevern må økes med minst 7 pst. for døgnbehandling og 15 pst. for poliklinisk behandling fram mot 2040. Høyre foreslår derfor i opptrappingsplanen for psykisk helse at regjeringen skal øke kapasiteten innenfor psykisk helsevern og rus i tråd med dette. med dette. Det vil være helt feil å legge ned døgnkapasiteten ved de distriktspsykiatriske sentrene om svaret er at pasientene skal overføres til dagens bygningsmasse ved UNN Åsgård i Tromsø. Det kan godt være at det på sikt må gjøres endringer i organiseringen av tilbudet, men det mener jeg forutsetter et nytt bygg for psykisk helse og rus ved UNN Åsgård i Tromsø. Tromsø. Nordnorske pasienter må sikres et like godt tilbud innenfor psykisk helsevern og rus som resten av landet, og derfor haster det med å sette i gang byggingen av nytt bygg for psykisk helsevern og rus ved UNN Åsgård i Tromsø. Behandlingskapasiteten må styrkes, ikke svekkes.

Det gjør at akkurat disse aktørene, som trenger stabilitet og sikkerhet, søkte nå i november–desember og får svar i slutten av mars og begynnelsen av april på om de faktisk får støtte. Dette er krevende for disse organisasjonene som ikke har rike onkler i bakhånd, men som faktisk skal drive for denne pasientgruppen fra januar og ut mars uten å ha fått

og at ein skal ha god og lett tilgjengeleg hjelp når ein har behov for det. Det er det viktig å ha fokus på gjennom heile livet og alle plassar i Noreg. Heldigvis er det slik at dei aller fleste av oss har god psykisk helse.

på arbeidsplassen, i venekrinsen eller i andre samanhengar. Difor er det så grunnleggjande viktig og bra at ein frå regjeringa si side har

lågterskeltilbod som er tilpassa ulike situasjonar i ulike kommunar, og at ein fokuserer på rekruttering og bemanning innanfor viktige velferdsområde både i kommunane og inn i spesialisthelsetenesta.

Takk for en veldig god debatt. Jeg synes egentlig man har oppsummert dette feltet veldig godt. Vi har våre politiske uenigheter, men

Vi snakker også mye om kapasitet og ventelister, og vi utfordrer hverandre på ulike steder – nedbygging, oppbygging osv. Jeg tror det er viktig at vi bygger opp døgnkapasitet, men det kanskje aller viktigste er at vi bygger tjenestene nedenfra, slik at vi sørger for at færre blir syke, flere opplever å få hjelp på et lavere nivå – med lavterskeltilbud i hele landet – slik at vi tar ned presset på spesialisthelsetjenesten. Det tror jeg er kjempeviktig, når vi hører at veldig mange unge opplever at deres psykiske helse blir dårligere. Til forslagene som er fremmet. Vi kommer til å stemme for SVs forslag om at rasisme og diskriminering må tas inn i arbeidet. Det mener vi har en helt naturlig plass. Jeg mener det uansett ville blitt tematisert

målet om å stoppe nedbygging, men også tydeliggjør målet om å øke kapasiteten. Jeg ser at Høyre har et forholdsvis likt forslag, der man putter inn et par ekstra tall, og det er bra. Da er vi ganske enige om retningen, og det er fint. Vårt forslag peker også på den ambisjonen som ligger i helseforetakene,

nemlig evig takknemlig for at vi har hatt en sånn opptrappingsplan tidligere. I 2009 fødte jeg på Ullevål. Da var det svineinfluensa, og da var det også så mange komplikasjoner at jeg endte opp med å få fødselsdepresjon – ganske så kraftig.

at det bare var inn og ganske så fort ut. Jeg ble veldig raskt frisk. Derfor har jeg vært opptatt av hvordan Distriktspsykiatrisk senter på Notodden har fått utvikle seg bl.a. på det området – og utover.

gikk det da man innførte ordningen fritt behandlingsvalg. Da måtte vi lokalpolitikere til stadighet ta kontakt med sykehuset, for vi forsto ikke hvordan man kunne bygge ned tilbudet så mye. Forklaringen var selvfølgelig: Fritt behandlingsvalg gjorde at man måtte bruke pengene på de nye institusjonene mot rus. Det er en tragedie, rett og slett, at et samfunn som Notodden, som har ganske mange utfordringer, har fått et såpass dårlig tilbud i det offentlige. Derfor er jeg glad for at vi får denne opptrappingsplanen nå. Jeg håper at den fører til at ordninger som fritt behandlingsvalg ikke kan få lov til å punktere, dupere og ødelegge det offentlige helsevesenet, sånn som det er gjort på Notodden fram til nå.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

Alle skal kunne vokse opp og bli anerkjent for den de er, uten å frykte fordømmelse og hat, selv om man er homo, bi, trans, interkjønn, pan eller hvordan man nå ønsker å identifisere seg. Skal vi få til dette, trenger vi en aktiv politikk for å sikre skeives rettigheter, og kun da kan vi få bedre levekår og sikre at alle reelt sett har like muligheter til å leve et fritt, godt og fullverdig liv. Som saksordfører vil jeg starte med å takke komiteen for et godt samarbeid. Jeg er veldig glad for at vi er kommet hit at vi i dag kan debattere en innstilling som for det aller meste er enstemmig.

Jeg regner med at mindretallet vil redegjøre for sitt syn, og det regner jeg også med at flere vil gjøre, all den tid det er varslet noen nye, løse forslag i saken. Prosessen for å komme hit har vært lang. Iallfall føles det slik for mange av oss som har jobbet med dette hele veien. veien. Jeg vil likevel legge vekt på at tiden er brukt godt, helt fra daværende statsråd Grande satte i gang den juridiske utredningen som var utgangspunktet for at daværende statsråd Raja kunne sende et første forslag ut på høring,

Det flertallet foreslår i dag, er to nye straffebud i straffeloven som retter seg mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi, samt en bestemmelse om grov overtredelse av forbudet mot å utføre konverteringsterapi. Flertallet er tydelig på at konverteringsterapi innebærer en uakseptabel innblanding i personers seksuelle orientering og kjønnsidentitet, noe som er fundamentale aspekter ved en persons identitet, og at denne innblandingen kan ha svært store skadevirkninger for den enkelte som utsettes for det. Eksistensen av konverteringsterapi rammer ikke bare de enkeltindividene som utsettes for handlingene, men også skeive som gruppe. En aksept for handlinger som bygger på at noens seksuelle orientering eller kjønnsidentitet er feil, og at denne kan kureres, fjernes eller undertrykkes, bidrar til å skape og opprettholde diskriminering, minoritetsstress og sosialt press overfor en sårbar gruppe, og rokker ved grunnleggende samfunnsverdier som frihet og likeverd. I oktober i år, etter at komiteen hadde startet sin behandling av proposisjonen, kom det en rapport som behørig dokumenterer at konverteringsterapi forekommer i Norge, og at såkalt terapi kan forvolde stor skade i enkeltmenneskers liv. rapporten er nyttig, og vi skulle gjerne hatt mer kunnskap om omfanget av konverteringsterapi. Det ville ha vært fint for å forsikre oss om at vi kan tilby god og riktig hjelp og støtte. Samtidig er det viktig å understreke at det på ingen måte er omfanget av konverteringsterapi som begrunner et lovforbud, men at praksisen i seg selv representerer en uakseptabel innblanding i en persons identitet som vi, uansett omfang, simpelthen ikke kan akseptere. Det er også grunnen til at flere land før Norge har innført sine forbud, og det er også grunnen til at det i en rekke internasjonale organer som Norge forholder seg til, er rettet sterk kritikk og advarsler mot konverteringsterapi, gjennom uttalelser om de menneskerettslige aspektene knyttet til denne praksisen. FNs mennes kerettighetskomité, ØSK-komiteen, FNs barnekomité og FNs torturkomité er alle eksempler på organer som har uttalt seg til støtte for det som nå har munnet ut i et forslag i Norge. Tidligere i år kom også Europarådets kommissær for menneskerettigheter med en klar anbefaling til traktatenes medlemsstater om at konverteringsterapi må stoppes. vegne av Venstre uttrykke at jeg er veldig glad for at vi i dag kan få vedtatt disse nye straffebudene. Det har vært gjort en solid jobb for mange, og jeg vil takke de mange enkeltpersonene som har turt og orket å stå fram, slik som Arne Christian og Brian var eksempler på i starten, og alle dem som har tatt kontakt for å dele sine historier med meg og med oss. Jeg vil også takke mine kollegaer som har jobbet fram det som i dag er blitt et veldig solid forslag.

No sikrar vi eit breitt fleirtal i Stortinget, og vi får endeleg på plass eit forbod mot konverteringsterapi. Dette er ein historisk dag. Vi har alle høyrt historier om kva konverteringsterapi har gjort med folk, og kor skadeleg det er. Vi har høyrt historier om folk som får livet sitt øydelagd. Eg vil takke alle som har delt historiene som har stått fram for å setje lys på dette, slik at vi no får ordna opp ein gong for alle og forbydt konverteringsterapi. Eg vil òg takke alle som har stått på for saka, som har jobba for forbodet, og spesielt den skeive bevegelsen, som har gått i front. På ein dag som dette vil eg òg dra fram litt av historikken i saka, for det har vore diskutert i mange år allereie. Første gong dette kom på dagsordenen her i Stortinget, var då Arbeidarpartiet tilbake i 2019 fremja forslag om styrking av LHBT+-politikken,

Då Arbeidarpartiet og Senterpartiet kom i regjering, var vi tydelege på at vi ønskte eit reelt forbod, noko som òg blei framheva i Hurdalserklæringa. Regjeringa Støre trekte dermed regjeringa Solberg sitt forslag, fordi vi såg at det var behov for ei betydeleg styrking av det for å sikre eit reelt vern mot konverteringsterapi. La meg òg vere klar på kva konverteringsterapi er, for her har det vore mykje forskjellig i den offentlege debatten. Det er ein praksis som forsøkjer å endre den seksuelle orienteringa eller kjønnsidentiteten

Enkeltpersonar har med vilje prøvd å villeie i debatten når det gjeld kva forslaget eigentleg handlar om. Det er ikkje ein debatt om kjønn, det er ein debatt om konverteringsterapi. For Arbeidarpartiet er målet heilt klart: Folk skal få lov til å vere den dei vil, og elske den dei vil. Folk skal òg få lov til å tru på det dei vil, og utøve religionen sin fritt.

skulle stå imot det kan vi ikkje krevje av enkeltmenneske. Dette lovforslaget varetek det og er ei styrking av det forslaget som kom frå førre regjering.

at dei skal ha moglegheita til å vere seg sjølve, og ikkje bli utsette for konverteringsterapi eller at nokon skal fortelje dei at dei ikkje kan vere seg sjølve. La det vere heilt klart.

og vi gjer dette for neste generasjon, så dei skal få vekse opp og leve i eit samfunn der ein skal få lov til å vere seg sjølv og elske den ein vil.

Kristensen (H) [13:02:29]: Vi er nok mange her i dag som er veldig glade for at vi nå omsider får på plass et forbud mot konverteringsterapi. Å utsette noen for konverteringsterapi er forkastelig, og det skal ikke være tillatt. Det er ingen tvil om at konverteringsterapi er svært skadelig, og at det i verste fall kan føre til at mennesker tar sitt eget liv. Det er derfor veldig bra at det ligger an til å bli et bredt flertall her i dag for en lov som skal forby konverteringsterapi, og som vil sikre alle retten til å være den de er, og til å elske den de vil. Det må også være en menneskerett. Jeg vil gjerne gi honnør til både Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, som begge hadde representantforslag som handlet om om denne tematikken i 2019, og også til tidligere statsråd Trine Skei Grande og Sol berg-regjeringen, som på dette tidspunktet varslet at det ville bli igangsatt en utredning. Utredningsarbeidet ble gjennomført, og Solberg-regjeringen sendte ut et høringsnotat sommeren 2021. Det kom inn mange høringsinnspill til dette notatet, men vi rakk dessverre ikke å fullføre arbeidet før det ble et regjeringsskifte. regjeringsskifte. Jeg er veldig glad for at Støre-regjeringen har fortsatt arbeidet med å få på plass et forbud mot konverteringsterapi, og også for at det forslaget vi har på bordet her i dag, har tatt opp i seg mange av de gode innspillene som har kommet, også som en følge av Solberg-regjeringens høringsnotat. Dette handler f.eks. om strafferammene, og dermed om foreldelsesfrister, og om forbudet mot markedsføring. Det har gjort et i utgangspunktet godt forslag enda bedre. Jeg er også glad for at regjeringen har foretatt endringer fra det høringsnotatet de sendte ut i juni 2022, til det forslaget som foreligger her i dag, når det gjelder en viktig avveining mellom et nødvendig og ønskelig forbud mot konverteringsterapi og hensynet til andre menneskerettigheter – som ytringsfrihet og religionsfrihet. Solberg-regjeringen innhentet en uttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet for å kunne ramme dette inn på en god måte. Jeg registrerer nå at disse avgrensningene også er ivaretatt i det nye forslaget vi skal vedta i dag. Det har vært viktig for Høyre, og det er disse endringene som bl.a. gjør at vi kan stille oss fullt og helt bak den loven vi i dag skal vedta. Denne loven har skapt et veldig stort engasjement. Mange er veldig glade for at vi nå får denne på plass, men det er også noen som er bekymret for ulike deler av loven. Jeg vil derfor gjerne si litt om noe av det vi har mottatt flest henvendelser om. om. Enkelte mener at kunnskapsgrunnlaget om konverteringsterapi i Norge er for svakt. Vi må erkjenne at kunnskapen om dette er begrenset, men etter at lovproposisjonen ble lagt fram, har vi fått oss forelagt en forskningsrapport som godt dokumenter at konverteringsterapi forekommer i Norge. Vi har likevel ikke et fullstendig bilde, så om vi kan få bedre kunnskap i framtiden, vil det være en god ting. For meg og Høyre er det likevel ikke omfanget av konverteringsterapi som er det viktigste. Det faktum at vi vet at det forekommer, og at det har store skadevirkninger, gjør uansett at det er behov for at vi får denne loven på plass. En del er også bekymret for at loven skal forby at foreldre, helsepersonell og andre ikke lenger skal kunne få snakke med sine barn og unge Det skal selvfølgelig ikke forbys. Det skal fortsatt være lov til å snakke med, veilede og gi råd til barn og unge som er usikre på sin egen seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Departementet har vært tydelig på at det skal legges vekt på hva barnet selv mener, men så må dette straffebudet avgrenses mot foreldres samtaler om, tilbakeholdelse fra og beslutninger om kjønnsbekreftende behandling. Dette legger også Høyre til grunn. Noen har også uttrykt bekymring for at man i religiøse miljøer skal ha vanskeligheter med å se hvor grensen mellom samtaler og sjelesorg og konverteringsterapi går. Jeg har faktisk vanskelig for å forstå at man ikke kan klare å se forskjell på det å være en god samtalepartner og sjelesørger og det å bruke systematiske metoder og framgangsmåter for å få noen til å endre seg, fornekte eller undertrykke den de er. Hvis man ikke ser forskjell på dette, mener jeg at det er et faresignal i seg selv, og man bør sørge for å oppklare det for egen del. Dette er ikke en bekymring i alle religiøse miljøer, så det bør være mulig. Jeg vil til slutt gjerne få takke alle som har stått på for at vi nå får på plass dette forbudet mot konverteringsterapi, ikke minst de skeives organisasjoner, som har jobbet for dette lenge. Jeg vil også få takke vårt eget Åpne Høyre for mange gode innspill og gode og viktige samtaler under behandlingen av denne saken.

[13:07:47]: Aller først ønsker jeg også takke komiteen for et veldig godt samarbeid i denne saken. Det er godt å vite at vi på tvers av politiske partier klarer å samle oss i saker som dette, saker som har så stor betydning for enkeltpersoners rett til å leve fritt. Dette vil bidra til å sikre at forbudet står sterkt over tid, uavhengig av hvilket politisk flertall som styrer. Jeg ønsker også å takke alle de som har jobbet for og med saken, og for deres bidrag for at vi nå kan vedta et forbud mot konverteringsterapi. Vi nærmer oss nå jul, og da må det være passende å komme med noen ønsker. Det jeg ønsker meg aller mest, er at Norge skal være et tolerant og inkluderende samfunn, der vi alle har respekt for hverandre, der vi får lov til å være den vi er, elske den vi vil, uten å oppleve hets og trakassering. Dessverre er det ikke sånn i Norge i dag. Vi har et av verdens beste land å leve i. Vi har et samfunn som er bygd opp på de grunnleggende menneskerettighetene. Vi må likevel erkjenne at det i seg selv ikke er nok for å beskytte alle. Jeg skulle virkelig ønske at menneskerettighetene alene var nok til å sikre enkelt personers vern mot urett, og at det å innføre et forbud mot konverteringsterapi ikke skulle være nødvendig. Dessverre ser vi at skeive blir utsatt for krenkelser og diskriminering. Vi vet at det finnes mennesker som ønsker å overbevise skeive om at de ikke er like mye verdt, at den de er, er feil, at det finnes mennesker som hindrer noen i å være seg selv, fordi enkelte har noen holdninger og fordommer som de pålegger andre. Derfor er det nødvendig å innføre et forbud mot konverteringsterapi. Det vil være med og bidra til skeives rettigheter til å være den de er. Dette forbudet er også helt avgjørende for å beskytte den som blir utsatt for slike handlinger, men også nødvendig for å sikre at vi skal ha et tolerant og inkluderende samfunn. Senterpartiets verdigrunnlag er tydelig på at vi som parti skal jobbe for at mennesker skal utvikle seg fritt, at hvert menneske er unikt og uerstattelig, og at menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. Da er det også vårt ansvar å ta de grepene som er nødvendig for å sikre det. Forbudet mot konverteringsterapi vil være med og beskytte enkeltpersoner mot handlinger som er skadelig. Det vil gi et tydelig signal om at vi ikke aksepterer diskriminering, at menneskeverdet er ukrenkelig, og at det fastsetter at likeverd og respekt for den enkelte skal stå sterkt i vårt samfunn. samfunn. Det finnes motstand mot å innføre en slik lov, og det er også usikkerhet om hva et slikt forbud faktisk innebærer. Da er det viktig å minne seg selv på hva som er hensikten med forbudet. Loven skal beskytte enkeltpersoner mot handlinger som krenker deres integritet, beskytte retten til å være seg selv, til å utforske og utøve sin seksualitet og verne mot skadelige handlinger. Det som blir forbudt, er å krenke en person gjennom en systematisk framgangsmåte med hensikt å påvirke noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. kjønnsidentitet. Jeg ønsker å understreke at dette forbudet ikke hindrer foreldre i å snakke med sine barn om seksualitet eller kjønnsidentitet. Foreldre kan fortsatt veilede og rådgi sine barn i disse temaene. Foreldreretten står like sterkt uavhengig av dette forbudet. Foreldre kan f.eks. fortsatt nekte sitt barn å begynne kjønnsbekreftende behandling, og foreldres handlefrihet i slike spørsmål vil fortsatt reguleres av helselovgivningen. Det vil ikke bli straffbart for terapeuter å snakke med enkeltpersoner om deres usikkerhet knyttet til legning og kjønnsidentitet. Så lenge helsepersonell handler i tråd med forsvarlighetskravet og at de ikke krenker sine pasienter og gjennom systematisk framgangsmåte prøve å påvirke dem, vil de ikke rammes av det nye forbudet. 2023 Vi har god dokumentasjon på at konverteringsterapi foregår i Norge, og det understreker også behovet for et forbud. Vi har også god dokumentasjon på hvor skadelig det kan være å bli utsatt for det. Skadepotensialet er såpass stort og alvorlig og setter rammene for straff som er foreslått. foreslått. Jeg må nevne at Senterpartiet har en lang tradisjon med å fristille sine representanter i saker som berører verdispørsmål. Jeg vil derfor orientere om at det kan være enkelte representanter fra Senterpartiet som ikke stiller seg bak innstillingen. Helt avslutningsvis ønsker jeg å si at jeg personlig er stolt av å være en del av et flertall som stiller seg bak forbudet, et forbud som vil være med og bidra til å sikre skeives rettigheter og beskytte mot hets og diskriminering – et forbud som jeg håper vil gjøre Norge til et litt bedre og tryggere sted å leve, et forbud som jeg håper vil bidra til at til at ønsket om et mer tolerant og inkluderende samfunn blir oppfylt.

Dette er menneskerettar som må takast omsyn til i utforming av nye lovføresegner. Framstegspartiet støttar intensjonen i lova om at ingen skal utsetjast for konverteringsterapi mot sin vilje.

Det har ikkje mangla på innspel til denne lova. Fleirtalet har støtta lovforslaget, men det har også vore tungtvegande innseiingar frå sentrale aktørar i justissektoren. Blant anna har Riksadvokaten, Advokatforeningen og Noregs institusjon for menneskerettar

Lovforslaget har ein uklar terskel for straffbarheit og eit lågt presisjonsnivå. Lovforarbeidet er også uklart.

Framstegspartiet har i hovudsak same intensjon om å skåne folk frå å bli utsette for konverteringsterapi mot vilja si, men i motsetnad til fleirtalet meiner me at vaksne folk av fleirtalet blir fråtekne sin rett

«Første punktum kommer ikke til anvendelse der vedkommende er myndig og samtykker. Foreldre og foresatte kan samtykke i å innhente råd og veiledning for sine barn.»

[13:16:45]: Dette er en merkedag i Norges lovgivende forsamling. Vi tar nå et viktig skritt for å sørge for mindre diskriminering, hets og trakassering av homofile og alle de som har en kjønnsidentitet som er annerledes enn det kjønnet de er født med. Alle mennesker har rett til å være den de er, og leve et fritt liv hvor de kan definere seg som den de føler de er, og hvor de kan elske hvem de vil. Lovforslaget om å forby konverteringsterapi handler nettopp om at ingen skal tvinges til å undertrykke eller fornekte sine egne følelser og sin egen identitet. Jeg er også glad for at vi vedtar et forbud mot markedsføring av konverteringsterapi. Det gir ingen mening å tillate markedsføring av noe som er forbudt. Det vil også kunne ha skadelig virkning for skeive og bidra til stigmatisering og diskriminering av skeive som gruppe. Markedsføring av konverteringsterapi vil kunne bidra til økt press mot en sårbar og utsatt gruppe og være bærer av synet på at det å være skeiv er noe som bør kureres. kureres. Det har vært stort engasjement rundt dette lovforslaget – noen jublende og noen kritiske. Jeg vil gjerne si noe til kritikerne, for jeg oppfatter at mange av dem som kritiserer lovforslaget, ikke har lest hele teksten: Det er ikke sånn at lovforslaget begrenser foreldres mulighet til å snakke med barna sine om kjønnsidentitet og seksuell legning. Det blir ikke forbudt. Det vil også fortsatt være lov for foreldre å nekte barna sine kjønnsendrende behandling.

Det vil alltid være den som utsettes for forsøk på konvertering, som definerer hva som er krenkende. – Det som blir forbudt, er å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder, eller lignende systematiske framgangsmåter med den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Flertallet mener det er viktig at det slås ned på handlinger som bygger på at noens seksuelle orientering eller kjønnsidentitet er feil, og at denne kan kureres eller undertrykkes. Det bidrar til å skape og opprettholde diskriminering, minoritetsstress og sosialt press overfor en sårbar gruppe og rokker ved grunnleggende samfunnsverdier som frihet og likeverd. Nettopp fordi barn og unge er under utvikling, er det viktig at de ikke presses inn i en bestemt form og blir fortalt at det de føler eller tenker om egen kropp eller identitet, er feil. Det vil derimot ikke bli forbudt å snakke med barn om at det de opplever og føler i dag, kan endre seg, og at det er helt ok å føle det de gjør, både i dag og i framtiden. Dette er ikke et forbud mot å søke hjelp hvis man ønsker det. – Det handler nettopp om at det skal være trygt å tenke annerledes uten at noen skal tvinge deg til å undertrykke eller fornekte det du tenker eller føler. Forbudet handler ikke om ytringsfrihet. Det er fortsatt lov for alle å ytre seg fritt. Det er systematisk krenkende handlinger for å endre noens seksuelle orientering eller kjønnsidentitet som forbys. Lovforslaget forbyr ikke noen å tro på det de vil, men det tillater ikke å utføre krenkende handlinger overfor et annet menneske i religionens navn. – Så ja, det handler nettopp om menneskers liv – et liv hvor man får lov til å være den man er, hvor man ikke blir diskriminert på bakgrunn av kjønn eller seksuell orientering, eller for å uttrykke sin identitet. Flere av høringsinstansene har ønsket seg en lengre foreldelsesfrist fordi det kan ta lang tid å erkjenne og prosessere det man har vært utsatt for, som konverteringsterapi, og enda lengre tid før man går til anmeldelse. SV har derfor stor forståelse for dette ønsket og mener det bør vurderes å innføre lengre foreldelsesfrist i saker som denne. Men vi fremmer ikke et eget forslag om dette nå fordi foreldelsesfrist er knyttet til strafferammen som vi ikke ønsker å endre. Det hjelper i denne sammenheng også at det i loven foreslås at foreldelsesfristen ikke starter å løpe før den fornærmede har fylt 18 år. SV ville også gå lenger i dette forslaget. Vi foreslår derfor å inkludere kjønnsuttrykk i lovforslaget, selv om de fleste med et annet kjønnsuttrykk i praksis vil være beskyttet av lovforslaget slik det foreligger, fordi konverteringsterapi ofte utføres med antagelse om en annen identitet eller legning. Det er rimelig å anta at personer som også har et uttrykk som bryter med kjønnsnormer, men som likevel ikke ønsker en annen identitet, blir utsatt for skadelig terapi. Jeg tar med dette opp SVs forslag i innstillingen, men vi varsler samtidig at vi subsidiært vil stemme for flertallets innstilling til § 270.

[13:22:06]: I dag er en god dag for den skeive bevegelsen. I dag skal et stort flertall i denne salen stemme for å forby konverteringsterapi. Det er et forslag som har blitt løftet inn hit av sivilsamfunnet. noe jeg vil tillate meg å si at vi ikke hadde klart å komme fram til alene. Men det skulle nesten bare mangle. Vi må være ærlige: Vi kaller det konverteringsterapi, men det er ikke noe vanlig terapi vi snakker om. Dette er lite annet enn psykiske overgrep og krenkelser av menneskers rett til selvbestemmelse. I sin natur går konverteringsterapi ut på å endre menneskers seksuelle legning eller kjønnsidentitet, som om det skulle være en sykdom. De fleste av oss la fra oss slike oldtidstanker for flere tiår siden. at ikke alle partier i denne salen er med på forbudet, er rett og slett bare trist. Det vitner om at mens noen av oss lever i nåtiden, sitter andre fast i fortiden. Vi vet at skeive også i dag blir utsatt for hets, vold og trusler. Det er snart halvannet år siden glade mennesker som feiret pride i Oslo, ble beskutt bare noen få hundre meter fra her hvor vi er nå. I sommer kunne Klassekampen skrive at anmeldte hatkrimsaker mot skeive hadde tredoblet seg siden 25. juni-angrepet. at vi i Stortinget nå viser handling ved å gjennomføre et viktig krav fra den skeive bevegelsen, sender et signal. Men det er skuffende at ikke et enstemmig Storting kan sende dette signalet. Fremskrittspartiet har valgt å fremme et alternativt forslag i denne saken. La meg bare si at dette ikke er noe alternativ. Det Fremskrittspartiet foreslår, er enkelt og greit en utvanning av loven, som i praksis gjør den ubetydelig.

I deres forslag skal barn fremdeles kunne utsettes for forsøk på omvending fra homo til hetero så lenge foreldre eller foresatte har gitt et samtykke til innhenting av «råd og veiledning». Hva legger representantene i Fremskrittspartiet i slik råd og veiledning, og tror de at barn som har blitt utsatt for konverteringsterapi, har blitt det uten foresattes vilje og viten? Heldigvis får ikke dette forslaget flertall i dag. i dag. Jeg tviler på at jeg er den eneste representanten som har mottatt et hav av e-poster fra ymse fundamentalistiske krefter om denne saken, som oppfordrer meg til å stemme mot et forbud, eller som mener at jeg ved å stemme for, begår et stort overgrep. La meg bare si at dette ikke representerer folkedypet. Derimot sier det noe om konverteringsbransjens aktive lobbykampanje. For å bruke et bibelsk begrep: De lever i villfarelse. De mener at vi i dag kommer til å innskrenke ytringsfriheten – det stemmer ikke. Det vi skal gjøre i dag, er å sende et tydelig signal til landets skeive: Ingen skal lenger få lov til å drive psykiske overgrep i et forsøk på å gjøre dere til noen andre enn den dere er. Jeg vil benytte siste rest av taletiden min til å vende blikket utover i verden. Selv om både jeg og resten av Rødt i dag er glade for at vi nå går et steg i riktig retning, lever vi i en verden der det fremdeles kan være livsfarlig å elske den man vil og å være den man er. Norge skal nå slutte seg til det som er en minoritet av land som har innført forbud mot konverteringsterapi. Jeg håper at regjeringen ser at vi også har en verden å vinne. Norges engasjement internasjonalt skal selvsagt også inkludere likestilling for både kjønn og seksuell legning. Når vi nå innfører et forbud mot konverteringsterapi her hjemme, bør det også følges opp av et aktivt arbeid mot konverteringsterapi internasjonalt. [13:26:15]: Jeg vil starte med å takke regjeringen og Stortinget for at det endelig leveres på dette. Konverteringsterapi, altså ulike handlinger som anvendes for å forsøke å få mennesker til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk, burde vi for lengst satt en stopper for som samfunn. La det ikke være tvil: konverteringsterapi finner sted i Norge i dag. Bufdirs rapport fra Nordlandsforskning viser at omtrent halvparten av dem som beskriver seg som skeive, har opplevd forsøk på konvertering, og at det forekommer i både sekulære og religiøse kontekster. Respondenter i Bufdir-undersøkelsen beskriver bønnemøter hvor alle deltakerne ber for at personen skal bli kvitt sine urene tanker, anklager om å være besatt av djevelen eller tilbud om å sendes på leir i utlandet for å bli kurert. En av deltakerne forteller om konverteringsterapi med elektrosjokk, en annen om korrigerende voldtekt. La meg være klinkende klar: Miljøpartiet De Grønne mener åpenbart at denne praksisen skal forbys. Det fremmet vi også i 2019, da vi ba den daværende regjeringen klargjøre at konverteringsterapi konverteringsterapi ikke var tillatt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, og om nødvendig fremme forslag om en endring av likestillings- og diskrimineringsloven, som sørget for dette. dette. Under stortingsbehandlingen den gang fikk ikke forslaget flertall, men jeg er glad for at jeg i dag tar del i et storting der vi endelig er klare til å beskytte de svakeste blant oss. Vi stortingsrepresentanter har fått mange e-poster fra flere som har spørsmål om dette forslaget. Jeg vil derfor benytte anledningen til å utdype hvordan vi ser på forslaget. Flere er redde for at det kommer til å bli straffbart å gi hjelp til folk som lever med kjønnsinkongruens. Det er verdt å merke seg at regjeringens forslag ikke betyr at man ikke har rett på psykisk helsehjelp. Alle har rett på psykisk helsehjelp. Forbudet mot konverteringsterapi er knyttet til at helsehjelpen ikke skal være med fokus på å kurere vekk legningen eller kjønnsidentiteten til pasienten. En annen bekymring som har kommet fram, er om konverteringsterapi innskrenker den religiøse friheten. Det er viktig å understreke at de det gjelder, sjelden selv har valgt konverteringsterapi, og at dette er noe som mange blir presset til av miljøet de er en del av. Jeg mener det klart er noe annet når f.eks. en religiøs leder bruker sin autoritet til å hevde å skulle omvende et menneske til en annen seksuell legning

Vi kan forby det første uten å forby det siste. Det å ta høyde for maktforhold klarer lovverket vårt i mange tilfeller allerede. Det er f.eks. forbudt for en arbeidsgiver å spørre noen i et jobbintervju om man er gravid, men det er ikke forbudt generelt. Det å bli utsatt for konverteringsterapi som et forsøk på å kurere noen fra deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, er svært skadelig og fungerer selvfølgelig ikke til annet enn å få mennesker til å undertrykke sitt genuine uttrykk. Jeg vil gjerne takke alle organisasjoner og alle enkeltmennesker som har kjempet for denne loven. Jeg vil takke alle representantene som er med på vedtaket, og jeg vil beklage til alle dem som hadde trengt at denne loven kom på plass for mange år siden. Til slutt vil jeg legge til at De Grønne støtter SVs forslag om å legge inn kjønnsuttrykk i lovteksten til ny § 270. Olaug Vervik

er imot konverteringsterapi. Å utsette andre for overtrampende forsøk på å endre deres seksuelle legning er ikke annet enn grovt krenkende. Punktum. Det er derimot sånn at denne loven, slik den er framlagt i dag, er for inngripende i helt sentrale demokratiske prinsipper og grunnleggende menneskerettigheter, som tanke-, tros- og ytringsfrihet og foreldrerett.

Spørsmålet her er om det skal romme det som omtales som konverteringsterapi. Nei, vil de fleste av oss være enige om, er bekymret for at regjeringen har lagt til side viktige rettigheter for å forby noe som i stor grad allerede er forbudt. De handlingene som vises til i debatten, er straffbare, og dermed også allerede ivaretatt i eksisterende lovgivning. Kristelig som sagt at forslaget er for inngripende. Skal det virkelig være sånn at staten skal kunne straffe voksne, myndige og samtykkekompetente mennesker for å ha samtaler seg imellom? Jeg mener vi nærmer oss et farlig farvann. Ikke nok med det: I religiøse kontekster innrømmer departementet selv at det denne loven skal ramme, har en stor grad av gråsoner. Det sier departementet selv. Forarbeidene til loven forsøker å klargjøre dette. Fremdeles ender vi opp med å skissere tilfeller hvor ulike lover og vern er nødt til å veies opp mot hverandre.

for, samtidig som metodebegrepet «lignende systematiske fremgangsmåter» er så bredt at det i verste fall kan ramme de foreldrene som forsøker å hjelpe egne unger.

Realiteten er at muligheten for samtaler eller bønn for dem som selv ønsker det, vil falle bort ettersom de færreste vil gå inn i et samtalerom hvor man vet at tre års fengsel henger som en trussel over hodet I Norge lever vi i et fritt, liberalt samfunn. Det er ikke naturlover som har gjort oss til det. Vi har i århundrer kjempet for dette. Dermed blir de minste innhugg i de demokratiske bærebjelkene, som tros- og ytringsfrihet, utrolig store. Her er det snakk om innhugg i friheter som vil ramme de færreste av oss. Derfor er fristelsen stor for å lukke øynene for de åpenbart problematiske sidene ved loven og sende den gjennom Stortinget, men problemene blir ikke mindre for dem det angår, av den grunn. La meg igjen presisere: Tanken bak loven er utvilsomt god, men målet helliger ikke midlene som brukes her. Loven blendes, om noe, av sin egen gode intensjon. Kristelig Folkeparti vil derfor be regjeringen om å gjøre en grundigere jobb og komme tilbake igjen med en lov som ivaretar foreldreretten, trosfriheten og ytringsfriheten og voksne, samtykkekompetente personers mulighet til å få veiledning. Jeg tar dermed opp forslag nr. 4, fra Kristelig

Endelig er vi kommet til denne dagen. Dette er en merkedag for alle som blir forsøkt kurert, behandlet, tvunget og presset til å være noe annet enn den som ikke får ha noe så privat og personlig som sin egen seksuelle orientering eller kjønnsidentitet i fred fordi noen andre mener den er feil, syndig eller sykelig, og som blir utsatt for systematiske, krenkende og skadelige handlinger for å kunne passe inn, for ikke å bryte med det andre forventer, og for ikke å bryte med det de rundt en krever. Dette er en merkedag for alle som står i denne kampen alene. I dag er vi mange som står samlet og sier med klar og tydelig stemme: Konverteringsterapi skal ikke skje, konverteringsterapi fungerer ikke, konverteringsterapi er skadelig – og nå blir det forbudt. Dette er en merkedag for likestillingslandet Norge og for de verdiene vi står for. står for. Diskusjonen om hva et forbud vil innebære, har vært preget av mye desinformasjon, så la oss snakke om hva et forbud mot konverteringsterapi ikke er. I saksforberedelsene har det vært mye diskusjon om dette forbudet bryter med menneskerettighetene. Jeg kan forsikre om at det er gjort grundige vurderinger av de menneskerettslige spørsmålene, og at forbudet er i tråd med våre menneskerettslige forpliktelser. Noen prøver å overbevise oss om at forbudet vil gripe uforholdsmessig inn i folks religions- og ytringsfrihet. Det er feil. Å uttale seg om sin religiøse overbevisning eller om sin holdning til seksual- og samlivsmoral vil ikke rammes. Noen er bekymret for om foreldre fortsatt kan ha en åpen dialog med sine barn om seksuell orientering og kjønnsidentitet. Det skal selvfølgelig foreldre fortsatt kunne gjøre. Dette er ikke et forbud som stenger for det.

Høringen av forslaget viste hvor mye engasjement denne saken skaper, og folks innspill har sprikt i flere retninger. Det har vært viktig for oss å lytte til saklige tilbakemeldinger, men samtidig stå fast på at vi trenger et straffebud som gir tilstrekkelig vern til dem som utsettes for dette. for dette. Vi kaller det «konverteringsterapi», men dette er langt fra terapi eller behandling. Konverteringsterapi er skadelige handlinger. Det er tilfeller der noen metodisk prøver å endre de mest intime og grunnleggende delene av en persons identitet. Hva er det egentlig som blir forbudt? For det første blir det forbudt å utføre konverteringsterapi. Når det gjelder voksne, betyr det at det blir forbudt å krenke en annen ved å anvende systematiske fremgangsmåter i den hensikt å påvirke personen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det er altså de systematiske framgangsmåtene som brukes for å få noen til å slutte å være homofil eller slutte å være det kjønnet de opplever seg selv som, vi vil til livs. Ikke alle fremgangsmåter rammes; lovteksten lister opp noen kategorier. Fremgangsmåten må være psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst basert, eller en lignende metode. Det er viktig at også religiøst baserte metoder rammes av bestemmelsen. Vi kan ikke ha det slik at en skadelig handling skal være tillatt bare fordi noen påstår at handlingen er en del av en religiøs praksis. For at noe skal kunne straffes, må handlingen krenke en annen. Handlingen må være av en viss alvorlighet, og det må gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle. Forholdet mellom den som blir påført handlingen, og den som utfører den, vil bl.a. spille inn. Et samtykke vil ha betydning i vurderingen, men ikke være avgjørende. Hvis man har blitt utsatt for press, overtalelse, misbruk av sårbar situasjon eller avhengighetsforhold, vil det bety at et samtykke ikke er gyldig. skal gis et særskilt vern. La meg gjøre det klart: Barn er barn til de fyller 18 år, og et samtykke fra et barn om å motta konverteringsterapi vil selvsagt aldri tillegges vekt. Det blir også forbudt å markedsføre konkrete tilbud om konverteringsterapi. Jeg skulle sagt mye mer, og jeg tror det blir en lengre debatt. Helt avslutningsvis må jeg få lov til å takke de skeive organisasjonene, og ikke minst vil jeg rette en særlig takk

[13:40:35]: Egentlig har jeg bare lyst til å skryte av at det er kommet et godt forslag, og at vi endelig får dette på plass. at det lovforslaget som legges fram nå, har forbedret det jeg mener var et godt utgangspunkt, og at man har tatt inn over seg en del høringsinnspill, noe jeg er ganske sikker på at vi også ville ha gjort.

Nå har man tatt opp i seg mer av det lovavdelingen sa, men jeg registrerer at også representanter fra statsrådens eget parti viser til at det nå blir et reelt forbud og en kraftig forsterket ramme. Kan statsråden si litt om hva hun mener er substansen i forskjellen som rettferdiggjør en slik

Dette har vært et nybrottsarbeid. Som det også er blitt sagt fra talerstolen, tilhører vi en minoritet i verden som nå innfører et forbud. Poenget med forbudet er at man konkret går inn og sier at det er gjentagende, inngripende handlinger som har til siktemål endre en persons legning, som er det man legger ned et forbud mot. Så er det konkrete ting, som også representanten er klar over, som er lagt inn. Det er det som handler om samtykkekompetanse,

et hjelpende verktøy for hvordan de faktisk skal tolke at dette er gjort. Jeg opplevde likevel ikke at jeg helt fikk svar på mitt spørsmål. Det er gjort en del forbedringer basert på høringsinnspillene, og det er jeg veldig glad for, men jeg har stusset over at

et reelt samtykke, og at det ikke skal være utilbørlig påvirkning. Jeg må bare innrømme at jeg kunne tenke meg å høre om det faktisk er noe substansielt, eller om vi faktisk er så enige som jeg tror at vi nå er.

For eksempel ble det sagt at begrepet «behandlingslignende» – jeg husker ikke helt konkret ordlyden, men det var noe sånt – ikke var tilstrekkelig til å ramme de handlingene som bl.a. det skeive miljøet mente at man ble utsatt for. Her har man gått konkret til verks og lagt inn flere tydelige retningslinjer for hva man mener med det. Jeg tror også at den jobben som har blitt gjort, først gjennom at de skeive organisasjonene har tatt dette opp, så at det etter hvert kom et representantforslag, og at man så har hatt flere regjeringer som har fremmet en lovproposisjon knyttet til dette,

jeg gratu- lere statsråden med dette gode forslaget og også sende en hilsen til Trettebergstuen, som gjorde en utmerket jobb i første del. Jeg ønsker å følge opp min anmodning om å løfte blikket også internasjonalt, for vi er en minoritet av land som anerkjenner at dette er et problem, og at det er en middelaldersk praksis som påfører mennesker smerte. Mitt spørsmål til statsråden er: Deler statsråden denne vurderingen, og finnes det planer om å løfte dette spørsmålet også internasjonalt? Statsråd Lubna

bl.a. på det nordiske ministerrådsmøtet om likestilling på Island for et par måneder siden. Der brukte jeg noe av min tid i møte med de andre statsrådene fra de nordiske landene til å snakke om dette forbudet mot konverteringsterapi. Flere av de andre likestillingsministrene responderte da på dette. Det er ulike meninger i ulike land, men det er flere land i det nordiske samarbeidet som defini tivt er nysgjerrige på vårt forslag, jeg er helt overbevist om at følger nøye med på den debatten vi har i dag. Jeg kommer til å snakke høyt om denne loven i alle sammenhenger der det faller seg naturlig, også i internasjonal sammenheng. Olaug Vervik Bollestad

om sin holdning til seksual- og samlivsmoral eller å ha samtale med mennesker om usikkerhet rundt deres egen seksualitet ikke er forbudt i det forslaget som nå skal vedtas av Stortinget. Det er fortsatt lov til å be, og det er fortsatt lov til

handlinger, gjentatte handlinger, som har til siktemål å endre en person. Sjelesorg trenger ikke å handle om å endre et menneske – det handler om å trøste et menneske, det handler om å veilede et menneske – mens konverteringsterapi handler om å endre et menneske, og det er det dette forbudet handler om. Olaug Vervik Bollestad

Mener statsråden i vårt land at det er inngripende eller krenkende når et fagmiljø i Sverige mener noe annet?

prester, imamer og helsepersonell kan fortsatt ha samtaler og veiledning, og også behandle personer, knyttet til bl.a. kjønnsinkongruens. Det er ikke det dette forbudet handler om. Dette forbudet handler om at man

dag med personer som har usikkerhet rundt sin egen kjønnsidentitet, og det kan man fortsatt gjøre. Det blir ikke forbudt med denne endringen i straffeloven.

Det er hel- digvis sjelden Stortinget har til behandling så til de grader dårlig utarbeidede proposisjoner som den som er til behandling her i dag. Det er et slett lovarbeid, noe som også illustreres gjennom denne debatten. Man vet ikke hva den nye lovgivningen, disse endringene i straffeloven, kommer til å medføre i praksis. Sånn blir det når når man lar politisk aktivisme overstyre utredningsinstruksen til regjeringen. Sånn blir det når man ikke tar sitt ansvar som lovgiver i fullt alvor og lar aktivismen overstyre. Det er ganske tragisk at Stortinget sannsynligvis kommer til å vedta endringer i straffeloven som man ikke ser rekkevidden av. av. Man blir heller ikke klokere når man lytter til debatten, for jeg klarer ikke å se at eksempelvis en situasjon hvor en far eller mor forsøker å realitetsorientere sitt barn om at det ikke tilhører det motsatte kjønn, ikke kan bli rammet av denne nye lovgivningen.

endringer i straffeloven bør behandles av justiskomiteen. Det bør ikke behandles av komiteer som er mer opptatt av aktivisme enn av et presist lovverk.

i andre departementer som kanskje har litt andre innfallsvinkler enn å ha et presist og godt lovverk, for dette holder ikke mål. Derfor har Fremskrittspartiet tydelig gjort rede for det, både merknader og forslag. Jeg synes det er trist at man skal sitte og gjøre denne typen vedtak – som sannsynligvis blir gjort når vi kommer til votering – som i realiteten har uforutsigbare konsekvenser. Man klarer ikke å trekke grensene for hva som skal straffes, og hva som ikke skal straffes. Statsråden bekrefter det samme, lovanvendelsen er opp til domstolene. Det er klart, men